Meie seast on ootamatult lahkunud hea ametikaaslane, Riigikogu liige Madis Milling. Mul on palve, et me tõuseksime ja avaldaksime kaastunnet tema lähedastele.

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Anti Poolamets, palun! Head ametikaaslased! Annan üle Riigikogu otsuse eelnõu, mille kohaselt Riigikogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõpetada kohe COVID‑19 leviku tõkestamiseks seatud piirangud. Olukord, kus enam kui neljandik täisealisi ühiskonnaelus sisuliselt osaleda ei saa, on kestnud juba pool aastat ning alates veebruarist ei pääse ühiskonnaelus osalema ka kümned tuhanded varasemalt vaktsineeritud isikud. Kui me vaatame välisriikides toimuvaid arenguid, siis Suurbritannia, Taani ja ka Leedu, mille haiglaravil olevate inimeste näitajad on palju kõrgemad kui meil,

ja diskrimineerimiskeelu, ei saa, kuna pole mõistlikku ja asjakohast põhjendust, jätkata olukorda, kus isikuid koheldakse erinevalt juba äärmiselt pikka aega. COVID‑19 haigusega seonduvaid analüüse ja andmeid on juba piisavalt, lükkamaks ümber väidet, et võrreldes vaktsineerimata isikutega on vaktsineeritud isikutel oluliselt väiksem tõenäosus viirusega nakatuda. Piirangud vajavad kaalutletud otsust, mis on langetatud tõenduspõhistele andmetele tuginedes ja ühiskonnaelu toimimise kõiki aspekte arvestades, omades ka vajalikku legitiimsust. Sotsiaalministeeriumi endine asekantsler Maris Jesse on tunnistanud, et üks koroonapassi kehtestamise eesmärk oli motiveerida inimesi rohkem vaktsineerima. Aga piirangutel ei saa olla kaudseid ja varjatud eesmärke.

töönädala päevakorra kinnitamine. Aga enne, kui me hakkame siin seisukohti võtma ja hääletama, palun protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder. Aitäh, austatud juhataja! Kahjuks ma pean jälle esitama traditsioonilise küsimuse, miks meil on selle nädala päevakorda planeeritud ühe eelnõu kaks lugemist. Eelnõu 475. Varem oli nii, et kolmas lugemine, juhul kui teine lugemine lõpetatakse. Nüüd on see välja jäetud – ehk Riigikogu liikmed on nii pealiskaudsed, et ei pane tähelegi. Aga me siiski jälgime Riigikogu päevakorda.

hea tava peaks ette nägema, et meil ei ole rohkem kui üks lugemine päevakorras. Seekord eelnõu 475 puhul me seda arutasime ja erandkorras juhatus otsustas, et 475 SE sellel nädalal olla teisel ja kolmandal lugemisel. Tõsi on, et kolmas lugemine toimub juhul, kui teine lugemine lõpetatakse. Seda me eraldi arutasime ja erandkorras on see tõesti siia lisatud. Ka varasemalt on vaid

Priit Sibul, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Te tegite juhatuses veel ühe erandi või pretsedenditu otsuse, mis puudutab kolmapäeva teist päevakorrapunkti, haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaadet valdkonna strateegilistest arengutest. Ma saan aru, et tegemist on poliitilise avaldusega. Miks te otsustasite juhatuses just nii, et see peaks olema kolmapäeval teine päevakorrapunkt? Ja miks seda sellisel kujul menetletakse, et on ainult fraktsioonide esindajate sõnavõtud ja igal saadikul on ainult üks küsimus? Te saate ju isegi aru, et mingit arutelu selle üle

vaatame, mis siin teised fraktsioonid arvavad. Minu teada haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest tuleneb uuest strateegiast "Eesti 2035", mis sai siia Riigikokku toodud ja Riigikogu poolt heaks kiidetud. Minu info kohaselt see materjal peaks hiljemalt täna õhtuks jõudma ka Riigikogu liikmete käsutusse. Arutelul on Riigikogu liikmetel võimalus esitada küsimus

Teatavasti meie ühiskonda reguleerivad käitumisviiside valikul põhiseadus, seadus, määrus, korraldus, otsus ja muu seas ka sellised normid, mis ei ole kodifitseeritud, ehk siis tavad ja kombed.

te põhjendasite nii, et Riigikogu juhatus arutas seda ja otsustas ikkagi rikkuda head tava ehk siis ta otsustas rikkuda põhimõtteliselt ka meie käitumisnorme, mis on välja kujunenud, vaatamata sellele, et need ei ole kodifitseeritud. Ja minu küsimus:

475 SE võetakse varasemalt vastu, siis elektritoetusi ei võetaks arvesse töötutoetuse arvestamisel ja elektritoetusi ei saaks täitemenetluse korras ära võtta. See on see põhjus. See oli juhatuse arutelu sisu, mille kohta te küsisite. Ja nüüd protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Mul on sisuline küsimus, mis puudutab päevakorda. Ikka kolmapäevane teine päevakorrapunkt, haridus‑ ja teadusministri ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest.

Ja mul on juhatusele ettepanek leppida ministriga kokku, et kõikidel Riigikogu liikmetel oleks läbirääkimiste käigus võimalik sõna võtta. Ma pean seda ebanormaalseks, et ainult fraktsioonide esindajatel ehk viiel Riigikogu liikmel on võimalik nii olulises küsimuses sõna võtta. Kuna see on esmakordne ülevaade selles "Eesti 2035" formaadis, siis me loome pretsedendi ja kõik järgmised valdkondlikud ülevaated tulevad samamoodi nii, et saal kuulab tummana ja ainult viis fraktsiooni esindajat saavad sõna võtta.

põhiseadusest see koht, kus niisugused poliitilised diskussioonid ja arutelud peavad käima. Nüüd teie ettepanekust, et selles päevakorrapunktis saaks võtta sõna kõik Riigikogu liikmed. Me peame siiski tulema

"Pärast avalduse, ettekande või ülevaate esitamist ning küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, mille käigus esinevad sõnavõttudega fraktsioonide esindajad."

Aitäh teile! Ka teile suur tänu selle tunnustuse eest. Nüüd, tõsi on see, et jah, see seadusesõna on tõesti järgmine, nagu ma osundasin. Paragrahv 155 näeb tõesti ette, et ülevaate puhul

Kas me kujutaksime ette nüüd, kus me oleme kogenud kaks aastat väga keerulist situatsiooni, et 2020. aasta veebruari alguses oleks tulnud haridusminister rääkima enda plaanidest? Me teame, et ta oleks siis järgmine aasta öelnud, et meil olid eelmine aasta sellised plaanid.

hea esimees, sellist mõtet, et mis siis saab, kui olukord muutub? Me kuulame lihtsalt ära selle plaani, mis on tekkinud. Ma mõistaks, et oleks ülevaade, mis toimus eelmisel aastal. Ma ikkagi

teatud aastate tagant kaitsevaldkond. Nüüd on tulnud tõesti see võimalus "Eesti 2035" raames, et siin käivad erinevad ministrid. Juhatus ei saa ju kuidagi OTRK-d algatada, see on ikkagi kas komisjonide või nagu seadus ütleb, üks kord aastas ka fraktsioonide pärusmaa. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus! Hea juhataja! Me räägime pidevalt tasakaalustatud arengust,

Ongi nii, et juhatusel võimu nagu ei ole või? Aitäh! Eks see käib ikka koostöös. Tõesti on nii, et juhtivkomisjonid teevad oma ettepanekud, aga ma võin küll öelda, et tänane juhatus on püüdnud, arvestades ka paljusid ettepanekuid saalist, teha nii, et meil ei oleks

eelnõus või projektis ei ole ükski päev aruteludest tühi. Ja nüüd protseduuriline küsimus, Erkki Keldo, palun! Aitäh! Vahepeal on küll pikk vahepaus olnud, aga kui ma õigesti mäletan, siis Priit Sibul tahtis teha ettepaneku kolmapäevane päevakorrapunkt nr 2 välja võtta. Markeeriksin ära, et Reformierakonna fraktsioon ei ole nõus päevakorra muutmisega. Aitäh, härra Keldo! Tähendab, asjalood olid sellised, et minu teada Priit Sibul ei tahtnud seda teha, vaid ta tegi selle ettepaneku.

Selle teema üle on nii palju arutatud. Kas te ka juhatuses arutasite, et oktoobris öeldi, et see toetus tuleb, novembris selgus, et seadust ei ole. Rahanduskomisjon tegi kiire otsuse,

Viimased uudised on, et 40 000 inimest on käinud seda [toetust] küsimas. Kas te arutasite seda, kus on tekkinud see takistus, et need asjad, mis meie inimesi tegelikult võiksid aidata,

Ma teeks ühe arvutuskäigu, võib-olla saate kaasa tulla ja isegi leida, et see kolmapäevane teine päevakorrapunkt peaks leidma uue formaadi. Aastas on nädalaid 52.

mille Helir-Valdor Seeder tõstatas: et nii olulised teemad, miks kõik ei saa sõna võtta. Vähemalt mina olen nii käsitanud, et Riigikogus on üks olulisimaid menetluse etappe või vorme läbirääkimised, kus Riigikogu liikmed, kes on oma mandaadis vabad, ütlevad konkreetsete menetluspunktide kohta oma arvamuse. Tõsi on see, et kui me võtame lahti kodu- ja töökorra § 155, siis,

Aitäh, auväärt juhataja! Ma ei saa kuidagi nõus olla, et te tahate praegu teha parlamendist kummitemplit ja enamusele Riigikogu liikmetele mitte sõna anda. Ma ei ole nõus ka sellega, et te pisendate juhatuse rolli peaaegu olematuseni. Kui ministril oli soov näidata initsiatiivi ja ta on valmis tulema strateegilise dokumendiga parlamendi ette ja ta pöördus juhatuse poole, siis juhatusel oli võimalus otsida

olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Me oleks saanud esitada mitu küsimust ja me oleks kõik saanud rääkida. See puhver on just nimelt juhatus, sest sest ministri ettepanek ei tulnud mitte ühelegi fraktsioonile ega komisjonile, selle sai teada juhatus. See on juhatuse töö ja pädevus. Ja see võimalus oli teil olemas. Te ei kasutanud seda võimalust.Aga hästi, kui juhatus otsib, kuidas ei saa, selle asemel et otsida, kuidas saab, siis mul on ettepanek: kui

kui Riigikogu juhatus ja ametiisik ei lepi kokku teisiti. Teil on võimalik leppida kokku teisiti, nii et me saame mitte ainult ühe küsimuse esitada, vaid kaks küsimust või isegi kolm küsimust. Ma tuletan meelde, et kõige lihtsama seadusemuudatuse puhul, mida me loeme kolm korda siin Riigikogu saalis, me saame esitada kaks küsimust igal lugemisel. Aga nüüd on strateegiline dokument, me saame esitada ühe küsimuse ja enamusel Riigikogu liikmetel ei ole ka läbirääkimiste võimalust. See on täiesti ebanormaalne. Ja ma juhin tähelepanu sellele, et me loome praegu pretsedenti kõikidele järgmistele ministritele. Aitäh! Aitäh! Ma selle kriitikaga ei ole nõus, et juhatuse pädevuses oli teha siin teistsugune menetluse vorm. See on ikkagi juhtivkomisjoni pädevuses. Ja juhtivkomisjonis on tänast Riigikogu koosseisu arvestades kõikide fraktsioonide esindajad.Nüüd

Suur tänu! Ma lähen nüüd tagasi päevakorra kinnitamise juurde ja ma alustan päevakorra kinnitamise osa selliselt, et annan saalikutsungiga teada, et siin on nüüd hääletus.

Head ametikaaslased, panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 4. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 49, vastu 18 ja 3 erapooletut on käesoleva nädala päevakord kinnitatud. Asume nüüd päevakorra menetlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 475 teise lugemise jätkamine. Ettekandja on siin olnud sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak. Palun teda Riigikogu kõnetooli. Sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu uuesti 1. veebruaril käesoleval aastal ja ettenähtud kuupäevaks, 31. jaanuariks ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud.

Sotsiaalkomisjoni nõunik Heidi Barot selgitas, et ettepanekuga soovitakse muuta tagasiulatuvat jõustumissätet nii, et tagasiulatuv jõustumine jääks kehtima üksnes tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse puhul. See puudutab töötutoetuse maksmist. Aga mis puudutab tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamist, siis selle puhul tagasiulatuv kohandamine lihtsalt tekitaks täiendavaid komplikatsioone ja see ei ole võimalik. Meil oli ka mõningane küsimuste-vastuste voor. Ma ise küsisin, kui palju on seda on seda energiatoetust võlgade katteks arestitud, ja teiselt poolt, kuidas hakkab toimuma töötutoetuse tagasiulatuv arvestamine

saab isikule välja makstud energiatoetuse enda ametialasele kontole ainult võlgniku pangakonto arestimise kaudu.

seda ta selgitas veel uuesti. Selleks hetkeks oli kohtutäituritele esitatud kaks avaldust, kus oli kirjas, et palun ärge mult seda toetust vanade võlgade katteks võtke.

Kui kuusissetulek peaks energiatoetuse tõttu töötutoetuse piirmäära ületama, siis töötutoetus küll peatatakse, kuid peatatud aja võrra pikendatakse kogu toetuse maksmise perioodi. Ja temagi märkis, et töötukassale vähemalt see hetk ei olnud tulnud ühtegi teadet selle kohta, et kellelgi oleks selle toetuse maksmine peatatud. Aga ta täpsustas, et kuna energia hinna tõusu leevenduse toetusi on võimalik küsida ka mitme kuu kaupa, siis võib siin järgnevatel kuudel selliseid juhtumeid ette tulla ja tasub olla valmis.

küsis komisjoni esinaine veel, kas võlgniku sissetulek tuleb kanda tema isiklikule arvelduskontole. Jaan Lõõnik vastas talle, et energiakulude hüvitamise toetuse avalduses ei ole nõutud võlgniku arvelduskonto esitamist, vaid on nõutud [tarbimise

Ja siin me nüüd siis oleme. Ka selle poolt olid kõik komisjoni liikmed. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Suur tänu, hea ettekandja!

Aitäh, ma ütleksin, väga hea küsimuse eest! Muidugi inimestel on vaja selgust, et ei oleks segadust. Need kaks muudatusettepanekut tulid seetõttu, et nüüd on erakorralised toetused, mis puudutavad energia kallinemise leevendamist.

et selle võivad kohtutäiturid vajadusel võlgade katteks arestida. Justiitsminister ja Justiitsministeerium reageerisid kohe ja töötasid välja muudatusettepaneku,

austatud juhataja! Austatud Õnne! Kõigepealt ma tänan. Sa oled väga tubli selle eelnõu kaitsja, aga ma [märgin] järjekordselt, et 13. jaanuaril, kui see välja tuli, siis me kõik reageerisime sellele kiiresti,

Aga kuidas sa kommenteerid seda, et Justiitsministeeriumist tuleb järjekordne praak? Kõigepealt oli praak see, et oli võimalik arestida, ja järgmine kord tuli praak, mida õnneks meie tõesti tublid sotsiaalkomisjoni ametnikud eesotsas Heidiga märkasid.

vajakajäämisi, ja Justiitsministeerium reageeris kohe. Jah, hea küsija samal päeval reageeris enda Facebooki seinal, aga see sein ei lahenda probleeme. Vajalik muudatus oli vaja ette valmistada, et kõik ka juriidiliselt pädeks, ja see esimesel võimalusel Riigikogusse saadetigi.

info järgi oli 2021. aastal neid, kes võiks sinna alla langeda, 91 000. Need andmed ei ole kellegi peast võetud. Aga kuidas sa ise tunned – see energiahüvitiste teema ei ole esimene kord, kui on vaja viga parandada. Justiitsministeerium tegi selle vea, aga samas viga oli enne seda ka see, kui sooviti, et omavalitsused hakkaksid seda välja maksma. See ei olnud ka seaduslik ja rahanduskomisjon pidi täpselt samasuguselt parandama, kui täna sotsiaalkomisjon seda parandab. Kas praegusel hetkel tundub nii, et valitsus tahab paremat, aga välja tuleb nii nagu tavaliselt? Aitäh! Valitsus tahab inimesi aidata ja seda ta ka teeb. Kui rakendamisel saab midagi paremaks teha, siis seda tuleb teha ja seda me teeme. Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Kolleegid võtavad siin järjest sõna, ise tunnistades, et ainult põhjusel, et neid kuulatakse ja vaadatakse. Nad loovad muljet, nagu oleks inimeste parem osa see, kes on teistele võlgu ja kes saab riigilt abi ja ise oma arveid ei maksa. Ma tahaksin seda muljet natukene kallutada. Öelge palun, mis see õiguslik alus on, et me üldse sellist ühte võlga teistest võlgadest eristame. Ma tunnetuslikult Ma tunnetuslikult ütleksin, et jah, mingid minimaalsed elamiskulud peaksid olema need, milleni võlausaldajad ei ulatu. Aga ma siiski arvan, et võlgu olemine ei ole inimkonna parim olemise viis.

Suur tänu, hea esimees! No ma haaran kolleeg Ligi küsimusest kinni. Mina arvan ka, et me peame eelkõige looma sellise süsteemi, et inimesed ei jääks võlgu. Ja siin on kindlasti

elektri- ja küttearveid, siis seda summat otseselt fikseeritud ei ole. Mis puudutab inimeste toimetulekut, elementaarseid vajadusi, siis tänane toimetulekupiir on 150 eurot. Kui küsida minu arvamust, siis ma arvan, et see peaks olema suurem,

kui ametnikud jõudsid järeldusele, et seda hüvitist ei saa kuidagi kohalikud omavalitsused maksta, sest sellist seadust ei ole. See on hea näide Riigikogu kiirest reageerimisest. Rahanduskomisjonis tehti see otsus, pandi see ühe seaduse teisel lugemisel plaksti juurde. Ei olnud katkestamist, pean tunnistama, see võeti vastu, et jaanuarikuus hakatakse hüvitist välja maksma.

tegelikult on meil Riigikogus, jumal tänatud, komisjonides väga tublid, südamega töötavad ametnikud.

Samas ma loen ajakirjandusest, et avaldusi on tehtud 40 000 ringis. 400 000 ja 40 000 – see on 10%.

Summad on täpselt sama suured tänu sellele, et elektri hind on natuke kukkunud. Peaminister rääkis siin oma kõnes, et kõik sõltub gaasist.

käes. Kui valitsus oleks teinud ühe minutiga otsuse ja kaks valitsuse allasutust ehk Elering ja Eesti Energia oleks gaasiga energiatootmise, elektritootmise andnud üle Eesti Energiale, siis oleks sel hetkel, kui 1000 eurot maksis megavatt-tund, saanud selle käima panna seadust rikkumata. Siis see oleks maksnud 20 eurot. Ja see oli see puuduolev 300 megavatt-tundi.

Aga ma vaatan noori peresid, kellel on kodus lapsed. Nad saavad kõik natuke rohkem kui see 1200 eurot, mille puhul küsima hakata. Palun kolm minutit juurde. Jaa, palun! Lisaaeg kolm minutit.

sa oled soetanud endale kodu nii nagu enamus noori pangalaenuga, arvestanud, et see on 400–500 eurot. Selleks, et käia tööl, on [pere] pidanud vähemalt ühe auto liisima. Selle eest tuleb ka iga kuu maksta.

kümneid ja kümneid või tegelikult juba sadu miljoneid toetusi – võib-olla oleks olnud palju lihtsamaid lahendusi. Me oleme kogu aeg tahtnud Eestis keskklassi. Me oleme kogu aeg toetanud seda, et

kes on avalduse esitanud, praegu on juba üle 50 000 ja umbes 10 000 tuleb iga nädal. Aga oluline on öelda, et Aivari seisukohtadega, mis ta lõpus ütles, võib nõustuda.

sellest 70 miljonist jääb enamik kasutamata. 30 [miljonit] umbes on kasutatud ja 40 võib jääda kasutamata.

võimalus saada suhteliselt vähe ei motiveeri ilmselt paljusid inimesi seda kasutama. Nii et kokkuvõttes ühtpidi on hea, et midagi on tehtud, aga teiselt poolt, mis on selle kasutegur ja sihitus, seda ei tea praegu mitte keegi.

mõned sellised argumendid, mis, ma tunnen, tahavad vastuütlemist. Kõigepealt, miks me neid muudatusi siin kiirkorras arutame? Põhjus on lihtne: sellepärast, et ilmselt mitte keegi siin ei taha seda, et need energiatoetused, mis inimeste heaks on praegu tehtud, võetakse kelleltki võlgade katteks ära. ära. Ma usun, et kõik saadikud seda mõtet toetavad. On arusaadav, et kuna tegu on erakorralise toetusega, mis kiiresti välja töötati ja mida ei ole varem kasutatud, siis kõiki kitsaskohti ei suudetud ette näha. Ükskõik, kes on valitsuses, ükskõik, kes neid otsuseid teeb – kõigil juhtub.

see muudatus võiks puudutada. Reedese seisuga oli omavalitsustele laekunud 48 000 avaldust, nendest rahuldatud oli 23 000.

Ja sellest ka mu küsimus sotsiaalkomisjonis: kui palju on neid inimesi, kellel see toetus on läinud võlgade katteks? Kaks avaldust, kaks reageerimist on olnud. Püüdkem mõista ja vähem üldistada, [ei maksa] inimestele võlglase inimestele võlglase silti otsaette kleepida. See ei ole aus ja see ei ole õige. Lisaks tuleb energia

siis see probleem ei saanudki varem ilmneda. 13. jaanuaril oli selge, et on probleem. 14. jaanuaril Justiitsministeerium reageeris sellele ja esimesel võimalusel saadeti teele vajalikud muudatusettepanekud, mida me täna siin arutame. Loodetavasti kolmapäeval võtame need muudatused, selle eelnõu vastu, et me saaksime inimesi aidata. Ja palun ärge kõiki abivajajaid tembeldage võlgnikeks, nad ei ole seda. Ja ärge kuidagi [halvustage] seda, kui inimesi on vaja aidata või nad julgevad seda abi küsida. Ma loodan, et te kõik seda eelnõu ja neid muudatusettepanekuid toetate. Aitäh! Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 475 teine lugemine lõpetada.

Mart Helme ja Paul Puustusmaa 13. jõulukuu päeval 2021. aastal. Arupärimine on Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägede kohaloleku suurendamiseks Baltikumis. Arupärimine kannab numbrit 100, sellele vastab peaminister Kaja Kallas. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Leo Kunnase, et arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada.

Käesoleval aastal, õigemini juba eelmisel aastal on Venemaa juba teist korda koondanud Ukraina piiride äärde suure, rohkem kui 100 000 inimesest koosneva väekontingendi.

kus pea iga nädal on saanud haavata või langenud mõni Ukraina sõjaväelane, võib eskaleeruda täiemahuliseks Venemaa-poolseks sõjaliseks agressiooniks Ukraina vastu. On selge, et Venemaa käsitab Ukrainat oma mõjusfääri kuuluvana ning praegune Venemaa juhtkond teeb kõik endast oleneva, et Ukraina sinna tagasi tuua. Ukraina liitumine NATO ja Euroopa Liiduga oleks Venemaale talumatu lüüasaamine, sest see teeks paratamatult lõpu meie idanaabri suurriiklikele ambitsioonidele. Ka on selge, et pärast [eelmise] aasta augustis kaotusega lõppenud NATO artikkel 5 operatsiooni Afganistanis võivad nii Venemaa kui ka Hiina juhid näha USA presidenti Joe Bidenit kõhkleva ja otsustusvõimetu juhina. Hiina kiusatus kasutada sõjalist jõudu Taiwanil kasvab, mis mõjutab omakorda ka Venemaad suurema agressiivsuse suunas. Lääne-Euroopa riigid on sattumas üha suuremasse energiasõltuvusse Venemaast. Pärast söe- ja tuumaelektrijaamade sulgemist rajaneb Saksamaa elektrijaamade püsivõimsus põhiliselt Vene gaasil. Sõltuvus Venemaa energiakandjatest piirab oluliselt meie Euroopa liitlaste diplomaatilist ja sõjalist tegevusvabadust. Sellest hoolimata peaks NATO rääkima Venemaaga [ühemõtteliselt]. Ukraina üle ei saa otsustada Ukraina selja taga, Ida-Euroopa küsimusi ei saa lahendada üle NATO Ida-Euroopa liitlaste peade. Ukraina langemine Venemaa mõjusfääri muudaks Balti riikide olukorra ülimalt haavatavaks. on Eesti, Läti ja Leedu ühine, täpselt koordineeritud poliitiline ja diplomaatiline toetus Ukrainale väga oluline. Sama olulised on praeguses märksa halvenenud julgeolekuolukorras ka ühised diplomaatilised jõupingutused liitlasvägede kohaloleku suurendamiseks Baltikumis. NATO‑l puudub siiamaani ühendoperatsioonide juhtimiseks võimeline regionaalne väejuhatus Baltikumis. Lätis ei ole NATO õhujõudude püsivat kohalolekut ning mereväe[üksuste] kohalolek Läänemerel piirdub õppuste ja sadamavisiitidega. Liitlaste maaväe kohalolek kõigest ühe pataljoni ja lahingugrupina igas Balti riigis ei vasta kujunenud julgeolekuolukorrale. Kas või kompaniisuuruse USA üksuse alaline paiknemine igas Balti riigis oleks väga olulise poliitilise kaaluga. Balti riikide sõnum liitlastele peaks olema selge ja üheselt mõistetav niinimetatud miinitraadi ehktripwire' kontseptsioon. Võimalus Balti riikide osaliseks või täielikuks hõivamiseks liitlasvägede vähese kohaloleku tõttu ei saa olla Eestile ja meie lõunanaabritele vastuvõetav. Seetõttu me esitamegi, hea peaminister, teile kuues plokis terve hulga küsimusi. Esimene plokk puudutab kolme Balti riigi ühist Ukraina‑poliitikat, teine plokk kolme Balti riigi ühiseid seisukohti liitlasvägede paiknemise suhtes, kolmas plokk erinevaid samme,

kuues plokk: mida on suutnud meie alaline esindaja, suursaadik NATO juures ära teha? Ärge võtke neid küsimusi pahatahtlikuna. Ma esitaks igas vastutava ametiisiku rollis ehk siis teie, kaitseministri, välisministri, Kaitseväe juhataja või Riigikantselei direktori rollis endale täpselt samasugused küsimused ja püüaksin leida neile võimalikult head vastused. Aitäh!

Austatud Riigikogu juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esiteks, absoluutselt ma ei võta seda kuidagi pahatahtlikult, vaid vastupidi, julgeolekuolukord on väga keeruline ja neid teemasid tulebki arutada. Sel põhjusel ma tegin ka juba 19.

on. Mul on väga kahju, et tegelikult tol hetkel, kui see poliitiline avaldus oli, Riigikogu liikmed ei tahtnud kuulda, mis kaitseministril on sellest asjast arvata. Protseduuriliste küsimustega võeti talt võimalus rääkida. rääkida. Aga küllap tal on võimalus oma seisukohti tutvustada teistes formaatides. Aga lähen nüüd arupärimise juurde. Esimene küsimus: "Kas kolmel Balti riigil on olemas ühtne Ukraina-poliitika? Millised on selle põhiseisukohad? Mida olete peaministrina teinud selle koordineerimiseks oma Leedu ja Läti kolleegidega? Mida olete ära teinud Ukraina poliitiliseks ja diplomaatiliseks toetamiseks olukorras, kus Venemaaga ollakse valmis läbi rääkima üle Ukraina pea? Kas Eesti on avaldanud selles küsimuses USA administratsioonile diplomaatilist protesti?" Kõigepealt tahan öelda, et meie koostöö ei ole ainult Balti peaministritega, vaid ka teiste NATO liikmesriikide peaministritega. Alles reedel kohtusin Riias nii Leedu kui ka Läti peaministriga, et arutada julgeolekuolukorda ja ka Ukraina-suunalist poliitikat. Loomulikult iga suveräänne riik kujundab ise oma välispoliitika, kuid kinnitan, et me oleme neid seisukohti omavahel regulaarselt jaganud. Kolme Balti riigi peamised suunad Ukraina toetamiseks on järgmised. Esiteks, me kasutame kõiki võimalusi Ukrainat poliitiliselt toetada. Teiseks, oleme valmis andma Ukrainale ka sõjalist abi. Ja kolmandaks, lisaks sõjalisele poolele jagame paljusid seisukohti ka näiteks energiapoliitikas. Ja nagu ma ütlesin, mitte ainult Baltikumis pole ühtsus oluline, vaid tegelikult NATO-s ja Euroopa Liidus tervikuna. Me ei koordineeri [oma tegevust] vaid Balti riikidega, vaid ka teiste liikmesriikidega palju laiemalt ja me oleme töötanud väga pingsalt selle nimel, et hoida jätkuvalt seda ühtset ja selget joont nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus. Me kindlasti räägime pidevalt liitlastega. Alles eile rääkisin Prantsuse presidendiga ka sel teemal ja põhimõte on see, et me võime küll Venemaaga dialoogi pidada, kuid me ei lepi ühegi kokkuleppega, mis mõjutab negatiivselt Eesti julgeolekut või õõnestab NATO kollektiivkaitset. Nii Nii et see kõigiti Ukraina toetamine tähendab ka seda, et Euroopa Liit koostöös Ameerika Ühendriikidega töötab välja jõulist sanktsioonipaketti juhuks, kui Venemaa eskaleerib sõjategevust Ukrainas.

Koostöös Saksamaaga tarnime Ukrainale Eesti ettevõtte toodetud välihaigla ja äsjaste küberrünnakute järel pakkusime Ukrainale toetust ka selles vallas. Teine küsimus: "Kas kolmel Balti riigil on olemas ühtsed seisukohad liitlasvägede kohaloleku suhtes Baltikumis? Millised need on? Milliseid jõupingutusi olete koos oma Läti ja Leedu kolleegidega teinud seisukohtade koordineerimiseks ning liitlasriikidele ja NATO juhtorganitele teadvustamiseks? Kas mõistate NATO praeguse niinimetatud miinitraadi kontseptsiooni olemust ja milline on Teie kui Eesti peaministri hinnang selle võimalikule praktilise rakendamisele?" Lihtsalt võib-olla alguses kommentaariks ütlen seda, et

Jah, kolmel Balti riigil on ühtsed seisukohad liitlasvägede kohaloleku kohta meie regioonis. Esiteks, 2014. aastast alates toimiv Balti õhuturve ja 2017. aastast alates Eestis, Lätis, Leedus, Poolas kohal olevad NATO lahingugrupid ehk inglise keelesenhanced forward presence. Eestis juhib seda gruppi Suurbritannia, Lätis Kanada, Leedus Saksamaa ja Poolas Ameerika Ühendriigid. Toon eraldi välja, et kaks nendest riikidest on tuumajõud ja üks neist juhib NATO lahingugruppi Tapal. NATO lahingugrupp Eestis koosneb Suurbritannia, Prantsusmaa ja Taani üksustest, see tähendab, et rünnak Eesti vastu oleks rünnak ka nende riikide vägede vastu. Me oleme Balti riikidega ühiselt sellel arvamusel, et NATO idatiiva kaitse‑ ja heidutushoiakut tuleb tugevdada kiirendatud tempos,

"Kas olete üha halvenevat julgeolekuolukorda ja sõjaohu kasvu arutanud valitsuskabinetis? Millistele järeldustele olete jõudnud? Kas olete samu küsimusi arutanud Vabariigi Presidendiga või Riigikaitse Nõukogus? Kas olete teinud Vabariigi Presidendile ettepanekuid konkreetsete sammude astumiseks tema välispoliitilise ja diplomaatilise tegevuse kontekstis?" Vastus kõikidele küsimustele on jah. Aga nüüd pikemalt. Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon ka täna arutas ja valitsuskabinet arutab korrapäraselt julgeolekuolukorda meie regioonis ja võimalikku ohtu Eesti Vabariigile. Sellest tulenevalt oleme langetanud otsuse suurendada Eesti enda panust julgeolekusse. Me oleme suurendanud Kaitseväe võimet kiirelt reageerida ja samuti arutanud laiemalt piirivalve ja elanikkonnakaitse küsimusi. Alles eelmisel nädalal, 2.

peame arvestama võimalusega, et kui Venemaa laiendab agressiooni, siis sellel on meie julgeolekule, majandusele, erinevatele ühiskonnaelu aspektidele selge mõju. Neljas küsimus: "Mida on välisminister suutnud ära teha nendessamades küsimustes? Kas tema sammud piirilepingu osas Venemaaga on kõige eelneva kontekstis adekvaatsed?"

Järgmine küsimus on, mida on kaitseminister suutnud ära teha kolme Balti riigi ühtsete seisukohtade kujundamiseks liitlasvägede kohaloleku osas Baltikumis ja Läänemerel? Kaitseminister on samuti kõikidel tasanditel edendanud liitlaste ja partnerite koostööd, teineteisemõistmist ja ühtsust, eesmärk on ära hoida Venemaa agressioon ja ähvardus laiendada seda Ukraina vastu. Ja kuues küsimus on, mida on Eesti alaline ja täievoliline suursaadik NATO juures suutnud ära teha kolme Balti riigi ühtsete seisukohtade kujundamiseks. Nii nagu kaitseminister, välisminister ja peaminister, on ka alaline ja täievoliline suursaadik NATO juures kõiki neid sõnumeid võimendanud ja

Paralleelselt käivad ettevalmistused juba paari kuu pärast toimuvaks NATO tippkohtumiseks, mille raames tehakse uued otsused vägede struktuuri moderniseerimiseks, tagamaks vajalikud väed õigel ajal ja õiges kohas. Ka

et NATO on ühtne ja pühendunud oma liitlaste kaitsmisele. NATO reageerib alati igasugusele julgeolekuolukorra halvenemisele, sealhulgas kollektiivkaitse tõhustamisega.

Suur tänu, austatud peaminister! Teile on ka küsimusi. Mihhail Lotman, palun! Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Mul on hea meel, et te tegelete palju välispoliitikaga ja teid on selle eest ka palju kiidetud.

Ei, Eesti kindlasti ei survesta Ukrainat kuidagi. Me oleme hoidnud väga selgelt seda joont, et Ukrainat ei tohi survestada, sest Ukraina on hetkel ikkagi see, kelle vastu plaanitakse kallaletungi. Ja minu meelest kõik sellised teemaarendused, kus küsitakse, mida Ukraina võiks pakkuda deeskaleerimiseks – minu meelest need on juba lõksud. Ukraina ei ole seda situatsiooni tekitanud, selle olukorra on tekitanud Venemaa ja Venemaa on ka ainuke, kes saab

Aitäh, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Prantsusmaa president Emmanuel Macron on praegu Moskvas. Eile ütles Macron niimoodi, et Venemaal on Ukrainas õigustatud julgeolekuhuvid.

te kiidate heaks need Macroni seisukohad, mis puudutavad Venemaa julgeolekuhuve? Kas teil on aimu, milline see kokkulepe Venemaaga, millest Macron räägib, saab olema, ja millised oleks NATO järeleandmised selles kokkuleppes? Aitäh, Prantsusmaa president on ühe NATO liikmesriigi juht. Tal ei ole õigust rääkida terve NATO nimel ega ka kokkuleppeid sõlmida. Seda esiteks. Ma ei tea kõiki tema seisukohti, aga nendes vestlustes, mis minul on olnud, olen ma kogu aeg rõhutanud, et et mis tahes samm Venemaa suunas [tähendab seda], et nad saavad midagi, mida neil varem ei olnud. Nemad ju relva ähvardusel praegu koguvad jõude ümber Ukraina, nemad ähvardavad Ukrainat. Kõik märgid näitavad, et nad tahavad Ukrainale kallale minna.

erinevate liitlaste juhtidega suhtluses, et see sõnum on kohale läinud. Ma loodan. Praegu me oleme tõesti seda ühtset joont hoidnud ja minu meelest on väga hea, et et me seda hoiame. Taktika valdkonnas on erinevaid arusaamu, kuidas asju peab ajama, aga minu meelest põhiprintsiipides on meil ikkagi samad seisukohad. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Me oleme nüüd maailma meedias sellega, et tahtsime Ukrainale abi osutada, aga Saksamaa otsustas, et tema ignoreerib seda meie soovi. et meie hea tahe on siin nähtav, aga te olete olnud kriitiline Saksamaa positsiooni suhtes. Kas me saame veel diplomaatilisi kanaleid kasutada? Kas me saame oma soovi korrata? Kas on lootust, et Saksamaa mõtleb ümber? Nad on praegu sellisel kõikuval positsioonil ja väga defetistlikud, ei taha üldse relvi, praktilist sõjarelvastust Ukrainale üle anda? Kas on veel samme, mida me saaksime selle eesmärgi nimel teha? Aitäh! Ma lähen neljapäeval Saksamaale kohtuma

siis see on nende otsus. Ju nad aitavad siis Ukrainat teistpidi. Oluline on see, et meie aitame Ukrainat kõikide vahenditega, mis me saame.

On ju üsna ammu teada praktika, et leping määrab, kuhu [ostetud] relvi võib edasi saata. Enne hüütakse [relvatoetus] maha, ja siis selgub, et Saksamaa ei luba. Täna tuli teade, et Iisrael hoiatab ette, et ka nemad ei luba oma relvi Ukrainasse saata. Millest selline rapsimine? Küsin nüüd Iisraeli teate taustal, kas meil ei oleks siin mõtteainet – me peame hoolega vaatama, kuidas me relvi hangime. Sest nii Saksamaa kui ka Iisraeli näide ütleb, et meie kui

korrektsed sammud. Seda nõusolekut küsiti, nagu korrektselt pidi küsima. See, et see info kuskilt lekkis, on eraldi teema.

tõrge, kui meil oleks vaja neid relvi enda kaitseks kasutada. Praegu me tahame neid anda Ukrainale, et nemad saaksid ennast kaitsta. Aga on sellised kokkulepped, et on vaja seda nõusolekut, ja nendest kokkulepetest me ka lähtume. Aitäh! Kõigepealt:

Tartu rahuleping tuleb osaliselt tühistada või kuidas te seda näete? Aitäh! Seal ju üks põhimõte on see, et meil ei ole teineteisele territoriaalseid nõudmisi. Tartu rahu põhiline suur väärtus oli see, et Venemaa tunnustas Eestit iseseisva riigina. See on põhiline. Ja tõesti, piirileping on ju läbi räägitud, küsimus on lihtsalt selle ratifitseerimises, [lähtudes] sellisest piirist, nagu see kontrolljoon on kokku lepitud. Seda kontrolljoont olete ka teie valitsuses olles selles

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tahan sissejuhatuseks öelda, et näete, ma ei saa siin saalis istuda, ma pean oma toas televiisorist vaatama, sest teie valitsuse juhitava energiapoliitika tagajärjel on Riigikogul liiga vähe raha, et kütta. Siin on väljakannatamatult külm töö tegemiseks.Nii, nüüd edasi. Ma kuulan seda juttu ja ma ei saa tegelikult isegi aru, millest te räägite. See kõik on nii umbmäärane. Me näeme seda, kuidas sakslased ajavad mingisugust oma poliitikat Venemaa suunas, prantslased ajavad mingit oma poliitikat Venemaa suunas. Ameeriklaste poliitikast me tegelikult ka ei saa aru. On lubatud mingit 8500 sõdurit sõdurit idatiivale, aga me ei tea, kuhu nad tulevad või kuidas nad paigutuvad. Siis me loeme, et me hangime koos lätlastega pöörase summa eest soomukeid, ehkki soomukid ei ole meie kõige suurem võimekuslünk. Ma tegelikult ei saa aru, millega meie valitsus tegeleb. Mul on põhiküsimus see: kui palju me oleme lisaks Balti riikidele saanud koordineerida oma välispoliitikat Ukraina suunas või Venemaa suunas Saksa- ja Prantsusmaaga? Aitäh!

Aga meie kaitsepoliitika on ju kokku lepitud ka riigikaitse arengukavas. Ja need sammud, mis me oleme teinud, on seal kokku lepitud tegelikult erakondadeüleselt. Mis puudutab Saksamaad ja Prantsusmaad, siis loomulikult nad on liitlased NATO-s. Minu Minu meelest on väga suur õnnestumine, et me siiamaani oleme hoidnud väga selget ühtsust NATO liitlaste vahel. Näiteks kui toimus NATO-Venemaa Nõukogu, siis Venemaa oli väga negatiivselt üllatunud sellest, et

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Alustuseks repliigi korras: see, et me toetame ajutisele kontrolljoonele kaitsetara püstitamist, ei tähenda absoluutselt seda, et me oleksime valmis loobuma endale kuuluvatest Tartu rahulepingu järgsetest aladest. Aga see selleks. See arupärimine esitati juba detsembri keskel, aga räägime tänapäevastest asjadest. Macron ütles, et ei maksa oodata, et Moskva astub ühepoolseid samme pinge leevendamiseks. Me ei tohiks seda oodata. Milliseid järeleandmisi ta siis

Kas te oskate seda kommenteerida? Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab Prantsusmaad, siis nagu ma ütlesin, kohtumine Putiniga on Prantsusmaa presidendil. Prantsusmaa presidendil ei ole volitusi, mandaati rääkida NATO või Euroopa Liidu nimel. Prantsusmaa on lihtsalt üks Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik. Nüüd, mis puudutab USA-d, siis USA USA seisukohad on olnud väga selged. Samamoodi on meile korduvalt kinnitatud, et mitte midagi ei lepita teie kohta kokku ilma teieta ehk inglise keeles:nothing will be agreed without you about you. Midagi ei lepita teie kohta kokku – neid kinnitusi on meile erinevatel tasanditel antud ja ma usun, et need kinnitused ka peavad.

nüüd veel korra üle, sest ei saanud vastust. Kas praeguses julgeolekuolukorras on see päästikukontseptsioon endiselt adekvaatne või peaksime koos liitlastega looma mingi hoopis tugevama ja selgema

et kohapeal viibib võimalikust vastasest väiksem sõjaline jõud, mis tagab sõjalise vastupanu ilma vastast agressioonile õhutamata. Kui mõelda erinevaid põhjusi, miks sõjad algavad, siis üks põhjus on ka võidurelvastumine olnud. Aga NATO on kaitseallianss ja see tähendab seda, et tegelikult NATO ei kavatse kellelegi kallale minna ja kõiki neid vägesid on vaja pigem ikkagi kaitseks.

nemad on sellel õhuturbemissioonil ja ka temaga saab rääkida sellest, kuidas kohalolekut veel

idatiival heidutuseks või idatiiva tugevdamiseks – me teeme ju päris palju erinevaid samme mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus,

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Soome president Sauli Niinistö on alates aastast 2012 rääkinud kogu aeg sellest, kui tähtis on debatt naabriga, Venemaaga, ja ta on pannud alati väga olulise rõhu just sellele temaatikale. Meie oleme rääkinud hästi palju liitlassuhetest ja NATO‑st, mis ei jäta kunagi oma liikmeid üksi. Ometi kuidagi see kriis, julgeolekukriis on tekitanud võib-olla Euroopas tervikuna

järjest rohkem kaitsevõimesse investeerinud – juba 2,43% meie sisemajanduse kogutoodangust –, suurendanud kaitsekulutusi. Ja kui nüüd mõelda, siis selle küsimuse võib pöörata ka teistpidi. Tegelikult me teeme tõesti päris palju asju diplomaatilisel tasandil kaitsehoiaku

paketiga, et Ukrainat toetada, et nende majandus ei variseks kokku. Mina keskenduksin kõikidele nendele asjadele, mida me teeme, mitte paarile asjale, mida me ei tee. Jällegi, igal liikmesriigil on endal õigus otsustada, milliseid samme ta teeb. Me ju ka ei tahaks, et keegi

Kuidas te hindate, kas täna Eesti osaleb võidurelvastumises? Kas Eesti on üks osaline selles või tegeleme me pigem ikkagi oma kaitsevõime tõstmisega selle nimel, et kaitsta ennast agressiivse naabri eest? Suur

Analüüsin nüüd natuke vastuseid ja mõtleme edasi, mida veel saab teha.Mis puudutab kolme Balti riigi [tegevuse] koordineerimist, siis võib-olla meie poliitika muutuks palju jõulisemaks, kui kaasaks ka Poola, sest Poolal ja Balti riikidel on väga lähedased ühised huvid, ja võib-olla ka Rumeenia. On riike, kes võib-olla ei ole sellega nii seotud ja keda on raske kaasata, aga

aga selle plaani tagaots on nüüd kuskile ära kadunud. Täna me kuulsime, et Saksamaal ei olevat enam raha selleks. Sellest kuuest välihospidalist oleks Ukraina relvajõududele sõja puhul tõeliselt suur kasu – palju rohkem kasu kui paljudest väiksematest asjadest, mida me võiks teha. Ja kui Saksamaal on teatud piirangud, siis on ju mõistlik, et Saksamaa teeks midagi nendes valdkondades, kus ta saab midagi teha, näiteks seda projekti edasi tõugata, et see ikkagi leiaks lahenduse. Aga nüüd ma keskendun kõige rohkem teisele punktile ehk liitlas[üksuste] kohalolekule. Siin on meil tegelikult vaja põhimõttelist muutust. Ma olen väga kriitiline selletripwire-ehk päästikukontseptsiooni suhtes, sest see tegelikult ei vasta meie julgeolekuolukorrale üldse. Tegu on ühe ja sama medali kahe küljega, millest üks pool on jõukohane riigikaitse. Kumbki, ei jõukohase riigikaitse kontseptsioon ega miinitraadikontseptsioon, ei vasta meie julgeolekuolukorrale, ja need peavad muutuma. Kuidas seda muutust siis läbi viia? Selleks ongi samuti vaja ühtset kolme Balti riigi poliitikat ja ka Poola ja teiste liitlaste ehk

Maaväe ühe taktikalise lahingugrupi ehk pataljonigrupi suurused jõud igas Balti riigis – see ei vasta praegusele julgeolekuolukorrale. Me teame, et britid toovad siia nüüd mõneks ajaks teise grupi lisaks. Samas on samasugust gruppi lisaks vaja ka Lätti ja Leedusse. Ei ole selge, kas Saksamaa toob midagi Leetu või ei too, aga selge on, et need üksused peaks kasvama brigaadisuurusteks üksusteks.

Ega siis soomlased ilmaasjata ei hangi 64 hävitajat. Neil on suurem territoorium ja nad on arvestanud, kui palju neil on vaja õhujõude,

osaliselt või täielikult oma riigi okupeerida, te tajute seda, ei ole meile poliitiliselt vastuvõetav. See ei ole meie rahvale vastuvõetav. Loomulikult, pilt võib olla Washingtonist, Brüsselist või Londonist vaadates hoopis teine, aga see on meie pilt, mida me peame rohkem ja selgemalt oma liitlastele Parandaks võib-olla veel ühe asja, kui ma nüüd sellele teemale joone alla tõmban. Riigikaitse arengukava kui selline ei ole erakondadeülene dokument, see on puhas valitsuse dokument.

Aitäh! Hästi lühidalt, kuivõrd järgmine arupärimine on sel teemal.

et Poola, Läti, Leedu ja Eesti räägivad koos. Meil on olnud väga ühtsed positsioonid, kui me oleme NATO-s rääkinud.

ei, me ei ole rahul sellega, mis meile pakutakse. Sellepärast me olemegi kogu aeg peale käinud ja küsinud ja rääkinud

Ukraina muidugi on regionaalne suurriik, üks viiest maailma riigist, kes suudab toota relvastust, sõjavarustust ja laskemoona kõigis selle kategooriates, välja arvatud tuumarelvad. Näiteks isegi Suurbritannia ei ole praegu enam selline riik.Pärast riik.Pärast Krimmi annekteerimist ja sõjategevuse algust Ida-Ukrainas 2014. aastal on Ukraina kaitsekulutused olnud järjekindlalt palju suuremad kui Eestil. Näiteks 2020. aastal olid need 4,1% SKT-st. Ukraina suurtükiväge, eriti tulejuhtimissüsteemi, on sõjakogemustest lähtuvalt põhjalikult moderniseeritud. Ukrainal ei ole suurtükkidest puudust, suurtükiväe relvasüsteeme, nii reaktiiv-, liikur- kui ka järelveetavaid suurtükke on kaugelt rohkem kui väljaõpetatud suurtükiväelasi. Loomulikult, kui sõda puhkeks, siis ka neid relvasüsteeme hävitataks. Loomulikult, proua peaminister, keegi ei oota, et te hakkaks suurtükiväelaseks. Aga kogu selles olukorras te paratamatult olete sunnitud tegema endale palju rohkem asju selgeks, kui võib-olla muidu oleks vaja. Meie oma suurtükiväe kriitiline miinimumvajadus on suurtükiväe pataljon mõlemas jalaväebrigaadis ehk siis kaks pataljoni, mõlemas vähemalt 18, aga

reaktiivlaskeseadmetega me ei ole isegi hankefaasis mitte. Arengukavas on kirjas, et me kõike seda teeme, aga seal on meie suurtükiväe kogusuuruseks lihtsalt märgitud 30 relvasüsteemi. Te ehk tajute, et ilmselt see ei ole meie jaoks piisav. Seepärast meil lihtsalt ei ole üleliigseid suurtükiväe relvasüsteeme, mida saaksime teistele riikidele loovutada. Praegu on 122‑millimeetrised 2. jalaväebrigaadi koosseisus koosseisus ja loomulikult, kui nad sealt välja arvata, kui uued relvasüsteemid peale tuleksid, siis need läheksid maakaitseüksustele, sest neil ei ole üldse kaartule toetust praegu, välja arvatud miinipildujad. Javelinid on Ukraina saanud abi on Ukraina saanud abi korras, samamoodi nagu meie oleme need saanud abi korras, hankinud need Ühendriikidest. Need raketid on üsna kallid, hind on 75 000 – 130 000 eurot. Mõlemad riigid on suutnud neid hankida palju vähem, kui oleks vaja. Ehk see see ei ole avalik info, mitme lahingupäeva moon meil on olemas, aga on selge, et 14 päeva moona eesmärgist oleme veel väga kaugel. Ukraina sõjaline abistamine väga õilis eesmärk ja ma toetan seda igati. Aga kaks küsimust on siin: see abi peaks olema kriitiliselt vajalik abisaajale ja see ei tohiks toimuda toimuda meie enda kaitsevõime arvel. Esimesel puhul on need mõlemad tingimused täitmata. Loomulikult Javelini rakette on Ukrainale väga vaja, aga neid on vaja ka meile endile. Saksamaa ja Soome nõusolek on vajalik, me juba rääkisime nendest probleemidest, mis on siin tulnud. Kõige selle kontekstis on meil

Ja Eesti soovib anda oma panuse Ukraina kaitsmiseks, relvajõudude võitlusvõime ja heidutuse tugevdamiseks. Me oleme otsustanud lisaks poliitilisele toetusele teha seda, et anname ka relvi ja laskemoona, mida nad reaalselt vajavad. Nende relvade ja laskemoona valiku on teinud kaitseminister, ja seda vastavalt Kaitseväe juhataja sõjalisele nõuandele. just soovime anda [seda tüüpi] relvi ja laskemoona, mida Ukraina juba omab ja saab kiiresti kasutusele võtta. Teiseks on oluline märkida, et loovutatavate

ja oleme valmis andma ka haubitsaid ja nende laskemoona kogustes, mis on vaid murdosa meile endale alles jäävatest kogustest. Lähen nüüd küsimuste juurde. Esiteks, kui palju tankitõrjesüsteemi Javelin rakette on kavas Ukrainale loovutada? Praeguse seisuga on siin hästi palju sellist informatsiooni, mida ma ei saa suure saali ees öelda, aga saan öelda, et nende rakettide arvu saab lugeda kümnetes. kümnetes. Täpne arv ei ole avalik, sest arusaadavalt ei soovi ükski riik, ka Eesti ja Ukraina, jagada täpset infot enda käsutuses olevate relvade ja laskemoona koguste kohta. See võimaldaks vastasel teha päris palju järeldusi ühe või teise riigi kaitsevõime kohta. Teiseks, mis on nende rakettide kogumaksumus? See on nüüd jälle natuke nipiga küsimus, sest kui ma sellele küsimusele vastan ja te teate, kui palju need maksavad, siis saab välja arvutada, kui palju me anname. Aga Ukrainale loovutatavad raketid sai Eesti omal ajal Ameerika Ühendriikidelt iseenesest tasuta. Ja need, mis me nüüd ühed on loovutatavad, teised on annetatavad raketid –, see summa on suurusjärgus mõned miljonid eurod. Kolmandaks, kui palju aega on jäänud nende nominaalse kasutamistähtaja lõpuni? Nende rakettide kasutamistähtaeg saabub paari aasta jooksul. Selle partii rakettide kasutamistähtaega on juba värskendatud ja pikendatud ning rohkem seda teha ei saa. saa. Neljandaks, kui palju läheks maksma nende värskendamine ja kasutamistähtaja pikendamineversussama koguse uute rakettide hankimine? Need hanked rakettide asendamiseks käivituvad lähiajal ja lisaks suurendatakse kõikide Kaitseväe laskemoonavarude ja ka Javelinide hanke mahtu hüppeliselt seoses valitsuse poolt kaitse-eelarvele täiendavalt eraldatud 340 miljoni euroga. Selles olukorras on annetamine otstarbekas lahendus. Viiendaks, kui palju haubitsaid, juurdekuuluvat varustust ja laskemoona on kavas Ukrainale loovutada? Taas kord: need kogused ei ole avalikud, kuid ma saan öelda, et me räägime kümmekonnast haubitsast. Ja Ja ka peale seda jääb Kaitseväe kasutusse ladudesse piisav kogus haubitsaid ja mürske 2. jalaväebrigaadi tänase suurtükiväepataljoni relvastamiseks ja veel lisaks üsna korralik varu.

tihedas kontaktis relvajõudude abistamise küsimustes. Ukraina on soovinud Eestilt ja teistelt partnerriikidelt saada kõikvõimaliku kaliibriga laskemoona ja võimalusel ka relvi.

sellise Saksamaa sisepoliitilise keerise keskmesse. Aga ametlikku eitavat ega jaatavat vastust meil hetkel ei ole.

Kas ei oleks mõistlikum Ukrainale loovutamise asemel 122‑millimeetrised haubitsad, varustus ja laskemoon anda üle Kaitseliidule, et luua nende baasil suurtükiväepatarei igas maakaitseringkonnas? Mis oleksid selle plaani alternatiivid ja mis need maksaksid?

See on nii Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi kui ka Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi väga selge visioon ja nende sõjaline nõuanne.

kaugtulevahendeid, kuna suurtükiväepatareid ja -pataljonid ei ühildu hajutatud lahingutegevuse doktriiniga. Küll aga läheb hajutatud lahingutegevuse põhimõtetega kooskõlla maakaitse tulejuhtimise võime arendamine. See tähendab seda, et Kaitseliidu väeüksused suudaksid tellida ja juhtida iseenda, Kaitseväe Kaitseväe ja liitlaste kaugtuld ja õhulööke. Selleks vajalik tuletegevuse juhtimise programm luuakse Kaitseväe vahenditega, vastav riistvara selle käitamiseks on juba osaliselt olemas.

ja kogenud sõjamehe erukindral Ants Laaneotsa kommentaarist, kus ta seda otsust teravalt kritiseeris. Ja

Aitäh! Nagu ma enne ütlesin, need relvastuse ja laskemoona kogused on valitud selliselt, et see ei nõrgesta Eesti enda kaitsevõimet. Ja mis puudutab just Javelini rakette, siis me oleme nende koguseid, neid varusid niikuinii uuendamas. [Anname [Anname ära] murdosa meile endale alles jäävatest kogustest. Ma arvan, et võib-olla kõik ei olnud ka sel [kritiseerimise] hetkel teada. Ma ei ole kuulnud, et kindral Laaneots praegu seda otsust kritiseeriks. Ja ma usun, et kui meil endal peaks olema vaja ennast täiendavalt kaitsta ja

Aga ma küsin teie käest meie sisepoliitika asjaolude analüüsi kohta: kas sellist analüüsi on tehtud? Meil on suur venekeelne kogukond,

ja me oleme küsinud neid nõusolekuid, nii nagu kokkulepped ette näevad. Mis puudutab ukrainlasi ja venelasi, siis Riigikantselei teeb tegelikult selliseid uuringuid järjepidevalt, ka kaitsevõime

Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea peaminister! Loomulikult on teie valitsuse ajal riigikaitset süstemaatiliselt kahjustatud. Eelmisel aastal kaotasid Eesti kaitsejõud üle 600 inimese, küll koondamiste, küll vallandamiste kaudu. Hoolimata riigikaitsekomisjoni ettepanekust arendada välja keskmaa-õhutõrjet seda otsust ei ole, ehkki rahaeraldusi on juurde tehtud.Nüüd on kuskil mingisugune ametnikujublakas välja mõelnud idee, et me kingime ära oma kõige paremad ja kõige tõhusamad relvad, jäädes ise selle võrra nõrgemaks ja ilma et see eriti midagi muudaks ukrainlaste jaoks. Selle kiitis heaks teie kaitseminister, teie erakonnakaaslane Kalle Laanet ja selle kiitsite poliitiliselt lõppkokkuvõttes heaks ka teie, riigikaitse eest kõige kõrgemalt vastutav inimene Eestis. Ma küsin sellise lihtsa küsimuse: kas see hullumeelne ja Eestit kahjustav idee tuli mõnelt meie sõbralt või liitlaselt, et te sellega kõik nõus olite? Ja kui see tuli mõnelt sõbralt või liitlaselt, siis mida nad meile selle eest lubasid? Aitäh, Eesti on suveräänne riik ja teeb kõik oma otsused ise. Nagu ma ütlesin, selle relvastuse andmisega ei kahjustata absoluutselt Eesti kaitsevõimet. Mina selline ekspert selline ekspert ei ole, nagu teie kõikides valdkondades tundute olevat. Seda ütleb ka Kaitseväe juhataja,

Selge on, et kui Ukraina ei suuda ennast sõjaliselt kaitsta, siis see konflikt kandub edasi ka mujale Euroopasse. Ja sealt edasi kõik need probleemid, mis puudutavad majandust, mis puudutavad sõjapõgenikke – need on kõik teemad, mis otseselt ka meid puudutavad. Seetõttu on Ukraina aitamine ka meie enda kaitse küsimus. Andres

Oma eelmises vastuses te puudutasite sõjapõgenike temaatikat. Me iga päev kuuleme, et kohe-kohe algab täiemahuline sõjategevus. See läheb natuke sellest küsimusest välja, mida me käsitleme relvaabi kontekstis, aga äkki te saate natukene ikkagi valgustada, milline on meie valmisolek aidata sõjapõgenikke olukorras, kui tõepoolest

mõtlemisel sammukese ees. Muidugi ma täpsetest plaanidest jällegi siin rääkida ei saa, aga jah, me vaatame seda pilti kogumis: mis on kõik need elemendid, millele tegelikult mõtlema peab, juhul kui asjad peaksid minema väga-väga halvasti. Aitäh!

Kas sellest võib järeldada, et selles väga keerulises poliitilises olukorras, kus sõda koputab ukse peale, on Euroopa Liit väga lõhenenud ja just nagu on kaks eraldi poliitikat Euroopa Liidu osades? Osas [riikides] on läbirääkimiste poliitika ja osas on mitteläbirääkimiste poliitika. Suur Esiteks, Venemaa väga soovib, et Euroopa Liit ja NATO oleksid lõhestunud. Ma ei näe, et me oleme, ja see on olnud Venemaale negatiivne üllatus. Ei peeta läbirääkimisi, vaid peetakse dialoogi. Ja vahe et läbirääkimised on millegi üle, aga dialoog on lihtsalt kahekõne, mida saab ikka pidada. Dialoogi erinevad liikmesriigid ka peavad.Jällegi, ma tahan rõhutada seda, et selliste üleüldiste põhimõtete

Tehti pingutusi võimelünkade likvideerimiseks. EKRE valitsuses oleku ajal likvideerisime väga olulise lünga rannakaitses. Meil on nüüd meremiinid ja tulevad ka rannakaitsepatareid. Väga positiivne areng oli see, et plaanitakse laskemoonavarusid täiendada, samas ei ole tegu uue võime loomisega, millest meil on palju puudust.

kellel on terviklik teadmine, ja tugineks ekspertidele. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Te ütlesite, et valitsus on täiendavalt kaitsekulutusteks eraldanud 380 miljonit. Me oleme siin pikalt üritanud mõelda ja aru saada ning äkki te selgitaksite, millistest selle aasta riigieelarvelistest vahenditest see täiendav eraldis tehti.

mis on vaieldamatult kõige odavam, efektiivsem ja lihtsam kaitsevahend. Eesti loobus neist 2004. aastal, liitudes Ottawa konventsiooniga. Muuseas, teie erakonna kindralid Kert ja Laaneots olid selle vastu, Laaneots on tänagi. Kas te olete mõelnud, arutanud valitsuses, eriti kaitseministriga, et me võiksime

eemalt sisse lülitada, neid saab ka deaktiveerida, nii et seda hirmu, et midagi jääks kuskile ripakile, sisuliselt ei ole. Aitäh! Jalaväemiinidega on tõepoolest väga palju tsiviilelanikke viga saanud ja sel põhjusel on kokku lepitud, et neid selliselt ei

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Analüüsime natuke vastuseid. Jah, Javelini rakette võiks loovutada, Ukrainale on neid väga vaja, aga see eeldaks seda, et viivitamatult tellitakse sama kogus asemele ja see tuleb Vabariigi Valitsuse reservist, see ei ole

Võib-olla parim riigikaitse arengukava, mis meil kunagi on olnud, oli tegelikult aastail 2009–2018. See oli ajal, mil Ansip oli peaminister, Aaviksoo oli kaitseminister ja kindral Laaneots oli Kaitseväe juhataja.

Plaanis oli keskmaa-õhutõrje, plaanis oli soomusmanöövrivõimekus ehk tankid. See oli väga mõistlik kava. Mis siis juhtus? Tuli masu ja

Aga midagi sellist paraku ei juhtunud. Ja seda ei juhtunud isegi pärast seda, kui Ukraina sõda 2014. aastal oli juba alanud. Me läksime sellega edasi ja tegime kolmanda arengukava juba selle kontseptsiooni põhjal. Minu isiklik professionaalne hinnang sellele kontseptsioonile on hävitav. Lihtsalt vägesid ei ole piisavalt ega ole ka piisavalt võimekusi. Ja nüüd, kui meil on nii kaua nende küsimuste lahendamine viibinud, on viimane aeg need küsimused lahendada. Ega me ei pääse sellest nagu maksust, mille me oleks võinud aegamisi nende aastate jooksul sinna panna. Nüüd tuleb seda kõike teha palju kiiremini. kiiremini. Seesama kaartulevõimekus. Ringkondadele ei ole seda vaja? Loomulikult on ringkondadele vaja nii kaartulevõimekust kui ka lähiõhutõrjet lõppude lõpuks. Ega me ei saa ju vaadata neid mehi, kes seal on, nagu teisejärgulist kahuriliha, et nad peaksid võitlema nii, et lihtsalt kuidagi ellu jääda. See ei ole õige lähenemine. Kui Kaitseliidus ei ole piisavalt isikkoosseisu, mida ma täiesti usun, siis tuleb need üksused võtta tavalisest reservist. Need on ka välja õpetatud. Tuleb lihtsalt

nagu Ukrainas näiteks pärast olümpiamänge, milleks on nüüd teatud võimalus olemas. Me peame jätkama seda plaanipärast arengut. Minu parim soovitus on, et tõesti kuulake vana kindralit. Mina olen teda eluaeg kuulanud.

kaitsevõimet ja ka meie panust Ukrainale analüüsida. Vaieldamatult Ukraina vajab toetust, selles pole mingit kahtlust, nii nagu meie ootame toetust ka oma liitlastelt siis, kui olukord on hull ja meile on

võiks muidugi arutada ja debatti pidada ja see debati koht oleks riigikaitsekomisjon. Ja vaat siin on nüüd see koht, millele ma tahan tegelikult tähelepanu juhtida ja mis on iseenesest kahetsusväärne parlamentaarses ühiskonnas: nimelt et parlament on antud küsimuses jäänud järelejooksja rolli. Tegelikult oleks pidanud tegelema selle küsimusega riigikaitsekomisjon. Riigikaitsekomisjonis on kõikidel liikmetel riigisaladuse luba, me saame rääkida

ja oleks tunda, et me ei ole ühtsed oma riiki kaitstes. Ma julgen kinnitada, et me oleme ühtsed oma riiki kaitstes, ja küllap me saame ka erakondadeüleselt nendest nendest vaidlustest üle. Aga seda debatti tuleb pidada ja on väga kahju, et kaitseminister otsustas kabinetivaikuses oma parema äranägemise järgi need otsused teha ja vältida arutelu

Oleme läbirääkimised lõpetanud ja selle päevakorrapunkti ammendanud. Meie neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Uno Kaskpeiti, Rene Koka, Helle-Moonika Helme, Riho Breiveli, Ruuben Kaalepi, Anti Poolametsa, Peeter Ernitsa, Paul Puustusmaa, Jaak Valge, Kalle Grünthali, Leo Kunnase, Urmas Reitelmanni, Mart Helme, Henn Põlluaasa, Alar Lanemani ja Siim Pohlaku esitatud arupärimine Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta. Palun arupärijate esindajana pulti Ruuben Kaalepi. Austatud Riigikogu! Lugupeetud peaminister! Head kuulajad! Eesti peaks saatma oma sõdureid välismissioonidele üksnes juhul, kui need on kooskõlas meie väärtushinnangutega ja aitavad kaasa meie julgeolekuhuvidele. Sellistele välismissioonidele, mis on vastuolus meie väärtustega ja kahjustavad meie julgeolekuhuve, ei peaks Eestil asja Kas me saame öelda, et alates 1990‑ndatest on Eesti osalenud üksnes sellistel missioonidel, mis on meie väärtustega kooskõlas ja meie julgeoleku huvides? Kahjuks ei saa. saa. Üks kõige märgilisemaid neist on meie osalemine Malis, mis läheb ajalukku väga kurva leheküljena. Millest alustada? Ma tahan rõhutada, lugupeetud proua peaminister, et juba siis, kui esimese Eesti kaitseväelase jalg astus Mali pinnale, olid meile teada Mali valitsusvägede sõjakuriteod. Me teadsime väga hästi, et see riik, mille ebaloomulikud piirid on tõmmatud kolonialismi ajal joonlauaga kõrbesse, saab sellisel kujul püsida üksnes Prantsusmaa vägede toetusel. Nende piiride püsimise hind on olnud aastakümnete jooksul verre uputatud tuareegide ülestõusud, oma enesemääramise õiguse nimel võitlevate põlisrahvaste allasurumine. Me õpetame välja armeed, mille eesmärk on nende vägivaldsete riigipiiride kindlustamine iga hinna eest, ja seega on ka meie käed verised. Aga sellest me ei ole hoolinud. Me teadsime samuti, et see piirkond Aafrikas on äärmiselt ebastabiilne, et igal aastakümnel võib oodata mitut riigipööret ja et valitsusel, kellele me algselt appi läksime, polnud oodata pikka iga. Ja aastal 2020 see juhtuski. Valitsus kukutati ja sõjavägi kolonel Goita juhtimisel haaras võimu. Mida me tegime? Kas me tõime oma [kontingendi] lõpuks ära? Ei toonud ka siis ja me ei muutnud midagi ka üheksa kuud hiljem, kui toimus veel üks riigipööre. Võimule tuli sellega kahekordselt illegitiimne sõjaväeline režiim. Meie jäime ootama, mida teevad prantslased, justkui meil polekski endal analüüsivõimet, justkui meie väärtused ja arusaam rahvusvahelisest õigusest sõltuks üksnes suurriikide juhistest. Justkui me polekski iseseisev riik. Niisiis, meile on teada sõjakuriteod, põlisrahvaste anastamine, vastupanuvõitluse brutaalne mahasurumine, sõjaväelised riigipöörded. Võib-olla, lugupeetud peaminister, kiidate te selle kõik heaks ja teil on õigus oma vaadetele, aga asi läheb hapuks siis, kui see hakkab õõnestama Eesti julgeolekut. Ja see küsimus kerkib väga teravalt esile, kui Mali režiim teeb sõjalist koostööd Vene palgasõduritega ja on langemas Venemaa mõjusfääri. Ärgem unustagem, et seesama Vene‑sõbralik režiim on seni võimul püsinud just lääneriikide toel. Meie sealhulgas oleme välja õpetanud režiimile alluvaid sõdureid. Ja nüüd me oleme Venemaa palgasõduritega samal pool rindejoont. See on ümberlükkamatu tõsiasi. Juba eelmise aasta lõpus saabusid sajad Vene palgasõdurid Malisse ja see toimus Mali režiimi otsesel kutsel. Vene palgasõdurite baasid asuvad strateegilistes punktides üle riigi, muu hulgas põhjapoolsetel Sahara kõrbe aladel, sealsamas, kus tegutsevad ka Eesti sõdurid. Prantsusmaa lootis veel eelmise aasta lõpus, et diplomaatiline surve hoiab Venemaa mõjutustegevust Malist eemal. Loomulikult ei saanud see kuidagi mõjutada Mali režiimi, kellel olemuslikult on palju rohkem ühist Venemaa režiimiga kui kui lääne väärtusruumiga. Eesti ei saa endale selliseid naiivseid lootusi lubada, kuna meie julgeolekuolukord on Prantsusmaaga võrreldes sada korda hapram. Veel eelmisel aastal mõistis seda ka meie kaitseminister Kalle Laanet, kes lubas Eesti kontingendi Malist välja tuua. Aga Kaja Kallase valitsus on seda lubadust rikkunud. Mali missioon on lõplikult läbi kukkunud, aga meie sõdurid seisavad praegugi Aafrikas, võideldes võõras sõjas kohaliku terrorirežiimi eest, õlg õla kõrval imperialistliku Venemaaga. Lugupeetud peaminister, millal meie sõdurid sealt koju tulevad?

Austatud Riigikogu aseesimees! Head arupärijad! Vastan küsimustele, mis on esitatud. Esiteks: "Millist teavet on Teile kui peaministrile jagatud Mali režiimi koostööst Venemaaga ja Wagneri grupiga ning Wagneri käimasolevatest tegevustest Mali territooriumil?" Eesti nagu ka kõik teised liitlased jälgivad neid arenguid väga tähelepanelikult. Suhtleme pidevalt oma partnerriikidega ja oleme saanud regulaarseid ülevaateid Mali arengutest, kuhu viimasel ajal on lisandunud ka see muret tegev koostöö Venemaa ja Wagneri grupiga.Küsimus nr 2: "Millist teavet on Teile kui peaministrile jagatud meiega sisuliselt liitlassuhtes oleva Mali sõjaväe sõjakuritegudest?" ÜRO jälgib seda olukorda Malis lähedalt, on koostanud raporteid Mali kaitseväe võimalikest sõjakuritegudest ja kahjuks näitavad viimased raportid, et et inimõiguste rikkumised Mali tsiviilisikute vastu ei ole lõppenud. Inimõiguste küsimustega tegelemine on oluliseks osaks kahel Eesti osalusega missioonil, nii MINUSMA kui ka EUTM Mali. MINUSMA üks peamisi eesmärke on inimõiguste olukorra parandamine Malis ja sellekohaseid teemapõhiseid raporteid koostab ÜRO igal aastal. EUTM Mali üks ülesandeid on anda Mali relvajõududes teenivatele isikutele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse alast, aga ka tsiviilisikute kaitse alast väljaõpet. Nii et mõlemad missioonid jätkavad selle nimel, et inimõiguste rikkumisi Malis vähendada.Küsimus nr 3: "Kui suur hulk Eesti instruktorite poolt välja õpetatud Mali sõjaväelastest on nüüdseks tegemas otsest koostööd Venemaa ja/või Wagneriga?" Vastus. Meile teadaolevalt ei tee Eesti poolt välja õpetatud Mali sõjaväelased otsest koostööd Venemaa ega Wagneriga.Küsimus nr "Kehtiv välispoliitika arengukava kohustab Eestit seisma põlisrahvaste õiguste eest. Milliseid diplomaatilisi samme on Eesti astunud või astumas, et toetada tuareegide või teiste Mali territooriumil elavate põlisrahvaste enesemääramispüüdlusi?" Põlisrahvaste õiguste, nende keelte ja kultuuri säilitamise eest seismine on üks Eesti välispoliitika põhiväärtusi ja tegutsemisvaldkondi. Eesti on ekspertide tasandil esindatud ÜRO [põlis]rahvaste foorumil. Suuresti tänu nende ettepanekutele ja tööle kuulutati 2019. aasta 2019. aasta põlisrahvaste keelte aastaks ja selle edasiarendusena on 2022–2032 kuulutatud põliskeelte kümnendiks. Eesti Kaitseväe panustamise eesmärk on Malis stabiilse julgeolekukeskkonna loomise toetamine, et vajalikud poliitilised protsessid saaksid aset leida. Eesmärk ei ole Mali-siseste poliitiliste lahenduste leidmine. Küsimus nr 5: "Jaanuaris kehtestasid ECOWASi riigid Mali ebademokraatlikule režiimile sanktsioonid ja viisid diplomaatilised suhted miinimumini. Kui õigustatuks peab Eesti seda sammu ja kas meie suhtumine Mali režiimi on ECOWASiga sarnane või nendest erinev?" Mali sõjaväeline hunta teatas kavatsusest pikendada tänavu veebruaris demokraatlike valimistega lõpule jõudma pidanud üleminekuperioodi veel viie aasta võrra, millele reageeris ECOWAS 9. jaanuaril omapoolsete sanktsioonidega. Eesti toetab koos teiste Euroopa Liidu riikidega ECOWAS‑i nõudeid pidada kinni 18 kuu pikkusest üleminekuperioodist ja toetab ka neid kehtestatud sanktsioone. Eesti toetas ka Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel 13. detsembril vastu võetud Euroopa Liidu sanktsioonirežiimi ja Wagneri liikmete vastu kehtestatud sanktsioone.

Eesti [kontingendi] peamisel tegutsemisalal Põhja-Malis on julgeolekuolukord üleüldiselt paranenud, see on omakorda kaudselt andnud panuse Euroopa-suunalise rände ja terrorismiohu ohjamisse. Ja Eesti panus Prantsusmaa juhitud koalitsioonis keskendub sõjalisele mõõtmele, täpsemalt Mali relvajõudude operatsioonialasele väljaõpetamisele ja seeläbi nende võimekuse tõstmisele, et Mali suudaks oma territooriumi ise kontrollida ja terroristlike rühmituste vastu võidelda. Koostöö FAMa‑ga on olnud väga hea ja eestlaste väljaõpetatavate üksuste oskused on nähtavalt paranenud. Teiseks, Eesti on tugevdanud liitlassuhteid Prantsusmaaga, see eesmärk on täidetud.

Eesti julgeolekusse panustamas. Ja neljandaks, Eesti positsioon rahvusvaheliselt on samuti tõusnud. Prantsusmaa juhitud operatsioonil osalemise kaudu on Eesti mitmete rahvusvaheliste formaatide liige, nagu Takuba koalitsioon, Saheli koalitsioon ja Euroopa kaitsevalmiduse algatus, mille raames on Eestil võimalik oma seisukohti esitada Euroopat puudutavatel julgeolekuteemadel – nii nendel, mis puudutavad Aafrikat, kui ka nendel, mis käsitlevad Eesti jaoks vahetumaid julgeolekuohtusid, nagu Venemaa Föderatsiooni tegevus meie regioonis. Küsimus nr 7: "Kas kaitseministri lubadus tuua väed Malist välja, kui režiim teeb koostööd Wagneriga, väljendas Vabariigi Valitsuse seisukohta?" Eesti on teinud Mali operatsioonidel osalemise otsused koos liitlastega ja sügisel tehtud väljaütlemised on peaasjalikult seotud liitlastega tehtud kokkulepetega avaldada võimalikult tugevat rahvusvahelist survet Malis tegutsevale, valitsevale sõjaväelisele huntale, et nad ei alustaks Wagneri grupiga koostööd. Tänaseks on julgeolekuolukord Euroopas oluliselt muutunud ja Eesti rahvusvahelised sammud peavad seda arvesse võtma. Meie julgeoleku seisukohast on hetkel olulisem Venemaa käitumine Euroopas ja Ukrainas. Ja osalus Mali Takuba missioonil lähtub kaitseministrile antud õigustest. Kaitseminister on valitsuse liige ja tegutseb lähtuvalt seadustest ja talle antud pädevusest. Kaheksas küsimus: "Millal katkestab Eesti osalemise Mali missioonidel?" Eesti rahvusvahelised sammud peavad arvesse võtma julgeolekuolukorda Euroopas ja ebastabiilset poliitilist ja ja julgeolekuolukorda Malis. Meie jaoks on oluline seista vastu nii Venemaa katsetele lõhestada lääneliitlaste ühtsust kui ka Venemaa mõjuvõimu kasvule Malis. Seetõttu ei ole esmane soov Malist lahkuda, vaid jätkata liitlaste terrorismivastast võitlust ja seeläbi panustada Saheli julgeolekusse. Jälgime koos liitlastega pidevalt arenguid ja konsulteerime edasiste sammude üle. Eesti panustab julgeolekusse Mali valitsuse kutsel ning koostöö jätkamise aluseks on ühelt poolt kutse kehtivus ja teiselt poolt Mali ja Eesti vahel sõlmitud õiguslike kokkulepete kehtivus. Aitäh! Küsimustega alustab Heiki Hepner. Palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkan tegelikult seitsmendat küsimust jätkuküsimuse või laiendusena. Kaitseminister Laanet käis välja, et Eesti toob oma [sõdurid Malist] välja, kui Wagner sinna siseneb. Sellised puusalt tulistatavad avaldused kindlasti olukorda selgemaks ei tee ja ühiskonnale ka paremini mõistetavaks mitte. Siit minu küsimus: kuidas teile tundub, kas kaitseministril oleks ikkagi olnud mõistlik tulla oma arvamust selgitama Riigikogu riigikaitsekomisjoni, mis on esimene koht siin Riigikogus, kus kaitsepoliitilisi aluseid kujundatakse, või võibki niimoodi puusalt tulistada paremale-vasakule? Aitäh!

juhul, kui Wagneriga tehakse koostöölepe ja Wagneri eraarmee asub Malis tegutsema, tuuakse Eesti kontingent sealt ära. Punkt. See on väga konkreetne asi.

küsimusepüstituses esitatud väiteid. Aga mis puudutab [Malist] äratulemist, siis me oleme oma samme teinud koos liitlastega ja teeme neid samme ka edaspidi koos liitlastega. Tõepoolest, kui see sõjaväeline hunta

Ma usun, et me võime olla kindlad selles, et Eestile ei ole teada kõik põhjused, miks Prantsusmaa endiselt on Malis oma sõduritega. Järelikult me ei saa ka öelda, kas kõik need põhjendused meile sobivad. Prantsuse diplomaadi, suursaadiku väljasaatmise järel on Prantsuse sõdurid ja kahjuks ka nende

Kas Eesti ei näe siin mingit murekohta? [Kas] me ei peaks tegutsema enne, kui maailma uudisruum on hõivatud mingi olulise sündmusega, näiteks Ukrainas,

Aitäh, juhataja! Hea peaminister! Olukord on tõesti äärmiselt keeruline nii moraalses kui ka mitmes muus mõttes, rahvusvahelise õiguse mõttes. Mul on palve, et te hoiaksite olukorral silma peal, mis sellest, et tegevus käib meist väga kaugel ja ka Ukraina teema on üleval.

Tegelikult eile, kui mul oli Prantsusmaa presidendiga telefonikõne, siis ma tõstatasin selle teema ja me rääkisime sellest pikalt, aga ma ei saa seda paraku teile avaldada. Jah, ma olen sellest probleemist teadlik ja samamoodi on ka meie liitlased teadlikud. Me hoiame sellel väga selgelt silma peal. Aitäh! Tegelikult Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! 10. jaanuaril toimus Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, kus oli kohal ka Kalle Laanet Mali missiooniga seotud küsimuste asjus mandaati saamas.

Ma küsin kohe ära: kas Kalle Laanet ei tea sellest küsimusest mitte midagi või ta ei anna Riigikogu liikmetele objektiivset infot? Aitäh, Aitäh! Kaitseminister kindlasti saab õiget informatsiooni, ta on kogu informatsiooniga kursis ja kindlasti jagab seda ka Riigikogule nii palju, kui ta seda jagada saab. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea peaminister! Te olete ennegi siin näidanud, et suudate põgeneda mingisse paralleelreaalsusesse, kus elu on hoopis teistmoodi kui selles maailmas, kus me ülejäänud elame. Mind panid täielikult hämmastuma sihukesed avaldused, et meie osalemine Mali missioonis on vähendanud selles riigis terrorismi ja poliitilist ebastabiilsust. No see on mingi nali vist? Seal ju see valitsus, keda me läksime nii‑öelda kaitsma, kukutati ja asemele tuli valitsus, kelle vastu me läksime sinna seda endist valitsust kaitsma. Aga veel parem avaldus oli see, et tänu sellele, et meie oleme Malis, on Prantsuse sõdurid Tapal. Nüüd te küll lobisesite välja sellise avaliku saladuse, mida üldiselt Eesti liberaalsed poliitikud eitavad. Meie nii‑öelda julgeolekueksport, millega me tegeleme küll Aafrikas, küll Lähis-Idas,

Üks põhjuseid, mis Prantsusmaa ütles, oli terrorismioht ja teie, kes te olete ju väga võidelnud igasuguse migratsiooni ja terrorismi vastu või vähemalt olete sellest rääkinud, võiksite mõista, et kui me suudame neid probleeme ära hoida Aafrika mandril, siis see tähendab

sest NATO‑s on artikkel 5, mille järgi rünnak ühe riigi vastu tähendab rünnakut kõikide riikide vastu, ja see ei ole seotud mitte ühegi tingimusega. Aitäh!

surub brutaalselt maha väikerahvaste iseseisvuspüüdeid ja on süüdi jõhkrates sõjakuritegudes, ja režiim ehk hunta, nagu te ise ütlesite, on kahekordselt illegitiimne, siis ei ole mitte kuidagi tõsiselt võetav see, kui te Eesti kontekstis räägite õigusriigist või inimõigustest või vähemuste õigustest, samal ajal kui teie toetusel meie aitame hoida Aafrikas üleval režiimi, kes kõiki neid asju – meie lääne väärtusruumile nii omaseid asju, nagu te ise ütlete – jõhkralt rikub? Kas te saate aru, et see ei ole tõsiselt võetav, see on tohutult kahepalgeline ja need on topeltstandardid? Aitäh! Me ei toeta ühtegi režiimi. Aitäh! Me ei toeta Aitäh! Ma tulen tagasi selle keskmaa‑õhutõrje juurde, mis on ju ülioluline asi ja täiesti fataalne võimelünk. Riigikaitsekomisjon, kuhu kuuluvad kõigi meie Riigikogu [fraktsioonide esindajad], tegi konsensusliku ettepaneku, et me peame selle kõige kiiremas korras hankima. Teie tõite siin ühes oma eelnevas vastuses välja, et takistavateks teguriteks on esiteks aeg, selle hankimine võtab aega, ja teiseks see, et ei ole vajalikku väljaõpet. Tegelikult me teame väga hästi, et kui me hakkaksime nüüd kohe sellega tegelema, siis põhimõtteliselt samaks ajaks, kui selle täiendava rahasüstiga hangitav

See on üks teine arupärimine meil praegu. Aga kui peaminister soovib vastata, siis ta loomulikult saab seda teha. Lihtsalt et meil on üks teine arupärimine praegu. Palun! Jaa, selle keskmaa‑õhutõrje kohta olen ma vastanud, et jah, me jah, me oleme seda arutanud, ja need võimalused, mis on praegu, need ettevalmistavad tööd, mis on vaja teha, neid ju tehakse.

Missiooni pikendamise ettepanekuga tuli teie valitsus välja 27. septembril

Mali juht teatab ja järgmisel päeval te tulete siia missiooni pikendamise eelnõuga. Aitäh! Loomulikult me neid arenguid jälgime ja need otsused olid ju ette valmistatud varem. Nagu ma ütlen, me teeme otsuseid koos liitlastega ja nendega läbi rääkides. Siin enne, eelmiste punktide all oli juttu sellest, et Venemaa soov on meid, liitlasi

on ju ka suunatud lõhestamisele, mida tuleb samuti silmas pidada. Ja seetõttu me neid otsuseid teemegi koos teiste liitlastega. Aitäh! Loomulikult Tänan, austatud istungi juhataja! Hea minister! Ma ise ei ole selle valdkonna spetsialist, aga mulle jäi kõrvu üks segane asjaolu. Te ütlesite, et me ei toeta ühtegi režiimi. Aga palun seletage mulle ära, mida meie

Läheme läbirääkimiste juurde. Mõistan, et arupärijate nimel räägib Ruuben Kaalep, Aitäh, lugupeetud peaminister, vastamast! Mida me siin siis kuulsime? Kuulsime üsna kahepalgelisi seisukohti ja üsna asjasse süvenematuid arvamusi. Alustame algusest.Esimene küsimus puudutas teavet Mali režiimi koostööst Venemaaga, Wagneri tegevusest Malis. Saime lühikese vastuse, et jah, me jälgime, mis seal toimub. Seda on muidugi hea kuulda, et täielikus teadmatuses meie valitsus sellest ei ole. Aga kui me nüüd meenutame detsembris toimunud Riigikogu istungit, kus me viimati seda teemat pikemalt käsitlesime, kaitseminister, kes käis siin küsimas volitust missiooni pikendamiseks, veel ei teadnudki, et Wagneri üksused olid juba Malis sees.

Ja siis väga silmakirjalikult kuulsime, et meie sõdurite [kohalolu] eesmärk seal ongi see, et inimõiguste rikkumine väheneks, ja me käime seal ilusti Mali režiimi sõduritele õpetamas, kuidas vähem tsiviilelanike tappa ja nii edasi. Kas te saate aru, et see, mis Malis teeb olukorra ebastabiilseks, ja üks põhilisi jõude, kes neid sõjakuritegusid toime paneb, ongi see võimul olev hunta, seesama Mali valitsus, ja seda oli ka eelmine hunta ja sellele eelnenud režiim? See, et lääneriigid toetavad seda režiimi ja neid režiime, ongi põhjus, miks seal inimõiguste rikkumised toimuvad. Ja noh, loomulikult saab öelda, et jaa, et toimuks ka siis, kui meid seal ei oleks. Aga kuna me seal oleme, siis me oleme sellega seotud, me oleme ka kaasvastutavad ja selle eest ei saa ära põgeneda. Kui me tahame, et inimõiguste olukord seal paraneks, siis peaks minema ja selle hunta kukutama ja riigipiirid ümber joonistama. Ma loomulikult ei arva, et oleks mõistlik lääneriikidel kusagil kolmandas maailmas ise mingeid riike üles ehitada. Aga see on see, mida tuleks teha siis, kui me tahame inimõiguste olukorda tõesti parandada. Kolmas küsimus. Teadaolevalt, väideti, ei ole mingit otsest koostööd Mali sõjaväelastel, keda eestlased on välja õpetanud, Wagneriga. Noh, siis peab lihtsalt ütlema, et kui te väidate, et koostööd ei ole, siis teie luureandmed on puudulikud, sest Mali sõjavägi, kes teeb koostööd Wagneriga, on ju täpselt seesama Mali sõjavägi, kes teeb koostööd meiega, keda meie välja õpetame. Ei ole kahte eraldi Mali sõjaväge. See on ju lihtne ja loogiline. Neljas küsimus on võib-olla eriti huvitav. Nüüd, kui meie oleme Malis sees ja me oleme kaasvastutavad selle eest, mis seal toimub, selle etnilise konflikti ja põlisrahvaste õigusi puudutava olukorra eest, siis loomulikult meil eriti eestlastena, kellel on ajaloolisest kogemusest tulenev juba selline selline sügavam tunnetus ja teadlikkus põlisrahvaste olukorrast, peaksime selles suhtes midagi ette võtma ja vähemalt keskenduma sellele, pöörama rohkem tähelepanu. minutit lisaaega! Palun, kolm minutit lisaaega! Kui me räägime, et ÜRO foorumil me seisame selle eest, et oleks põlisrahvaste keelte aasta, ja see ongi meie panus sellesse, et riigis, kus meie sõdurid osalevad missioonil, ei rikutaks põlisrahvaste õigusi, siis see on ju täielik asendustegevus.

sanktsioone Malile. Siin loomulikult tuleb peaministrit kiita selle eest, et ta ütles välja, et Malis tõepoolest meil on tegemist huntaga see ei ole mingi legitiimne režiim, keda me seal toetame – ja et Eesti toetab neid sanktsioone. Aga kuidas see on loogiline, et ühe käega me justkui piirame selle režiimi diplomaatiat ja majandustegevust, teise käega me toetame sedasama sõjaväge, kes selle riigipöörde korraldas, ja anname neile väljaõpet? Kuues punkt, meie eesmärgid Malis. Kui siin räägiti stabiilsuse saavutamisest selles regioonis, siis andke andeks, need kaks sõjaväelist riigipööret, mida me oleme näinud, on ilmselge märk just sellest, et ebastabiilsus on see, mis on Malis järjest kasvanud. Ja nüüd on eriti jõhker, kui me räägime siin sellest, et me peame aitama Mali sõjaväel oma territooriumi ise kontrollida. See ongi täpselt see, et me sellega anname oma heakskiidu nende põlisrahvaste allasurumisele ja etnilise konflikti jätkumisele, sest me teame, et need riigipiirid, mille on sinna joonistanud koloniaalriigid, ongi kaasa toonud selle anastamispoliitika. Ja mis puudutab seda, et me tugevdame oma liitlassuhet Prantsusmaaga ja selle tulemusena on Prantsuse tankid Tapal Malis ei ole mitte midagi pistmist NATO missioonidega, ei ole mitte midagi ühist artikkel 5‑ga. Ja kui tõesti on nii, et selleks, et prantslased tuleks meile appi, mingis meile väga kauges võõras sõjas osalema, siis see on ju selge Eesti ärakasutamine ja sellega pannakse otseselt kahtluse alla NATO liitlassuhe.

Choguel Maïga, doktor, kes valdab vabalt vene keelt, on saanud Moskvas hariduse ja doktorikraadi. Tema oli see mees, kes 26. septembril ÜRO Peaassambleel ta on Mali peaminister, hunta on ka, aga peaminister on ka olemas – ütles üsna krõbedalt Prantsusmaa ja ÜRO kohta, nad on reetnud Mali riigi ja rahva, ja pealegi teinud seda niimoodi nagu

Aga ei hakka pikemalt rääkima, mida peaminister Maïga 26. septembril eelmisel aastal ütles. Maïga on üldse selline värvika kõnepruugiga. Ta on öelnud, et neile on oluline suveräänsus,

Nii palju siis doktor Maïgast, kes on nii‑öelda hunta juht. Aga hunta tegelik juht on kolonel Assimi Goïta, tema vene keelt ei valda. Ta on eriväelane, Ameerika Ühendriikides õppinud, rohelist baretti kannab, selline tore tõmmu poiss. Tema on pikka aega olnud Tuareegi sõjaväeringkonna juht

Ja mida veel öelda? Sellega, et nüüd meie poisid on seal Malis, tagame selle, et prantslased on Tapal. Jah, miks ka mitte, selline vorstikauplemine. Aga võiks siiski teada, mis tegelikult toimub. Nii‑öelda Vene lembus ja vene keele lembus on Malis juba pikka aega. Tuletan meelde, et seda oli juba president Keïta ajal,

Goïtat ja tema mehi, et enne lööme korra majja. Samamoodi see suveräänsuse jutt, millest ei jõua pikalt rääkida – Mali suveräänsuse jutt

Meenutan, et just 2012 oli see, kui Prantsusmaa ja mõnel määral ka USA sekkusid Malis sealse režiimi toetuseks. See oli see hetk, kui islamistide tegevus ei olnud veel Mali põhjaosas laialt levinud, vaid seal olid tuareegi mässulised, ja 2012 oli reaalne võimalus

on kogu selles piirkonnas valitsenud väga suur ebastabiilsus.Peaminister ütles ka seda, et meie eesmärk on endiselt püsida Malis, selleks et vähendada seal Venemaa mõjuvõimu. Esiteks, see loogika on väga arusaamatu. Teiseks, me oleme siis ju viimaste seas, kes sealt ära tulevad. Rootsi on teatanud, et tuleb sealt ära. Taani tuleb sealt ära. Isegi Prantsusmaa poolt on mitu korda olnud signaale, et me peame kaaluma, kas me sinna jääme. Mida me kardame? Kas me kardame anda Prantsusmaale mingit halba signaali, et äkki, kui me ütleme, et meie ka tuleme ära, siis nad viivad oma tankid Tapalt ära? Mida me täpselt kardame? kardame? Ühes varasemas päevakorrapunktis peaminister kinnitas, et Eesti teeb oma otsuseid iseseisvalt, aga kahjuks, kui loogiliselt mõelda, tundub, et Mali osas mitte. Siin me lähtume puhtalt Prantsusmaa soovidest ja näpunäidetest.

Head kolleegid! Hea rahvas! Me teame, et meil on riigis pandeemia. Ja nüüd on selgunud üha suuremas võtmes, et pandeemia on tabanud ka meie valitsust. Selle pandeemia n-ö haiguslik diagnoos on valetamine. Eelmine nädal oli siinsamas puldis justiitsminister Maris Lauri ja Helle-Moonika Helme oli see, kes tabas ta siit puldist valetamas rahvale, Riigikogu liikmetele. Täpselt sama on siin ka täna. Järjekordselt tabasime järgmise valetava ministri, Kalle Laaneti. Millega ma seda tõendan? Millega ma seda põhistan? Pole ju keeruline. Selleks, et ei öeldaks, et ma jälle midagi välja mõtlen, head ajakirjanikud ja teised, kes tahavad, võivad [minu 10. jaanuar, Euroopa Liidu asjade komisjon. Valitsuse mandaati tuleb soovima kaitseminister Kalle Laanet ja teema on Mali küsimus. Ei hakka päris üksikasju rääkima, kuna seal oli peal selline kurikuulus märge nagu "AK", aga põhipostulaadid toon välja. Euroopa Liidu asjade komisjonile esitatud dokumentaalsed materjalid näitavad, et Kaitseministeeriumi arvates ei ole Malis Vene vägesid. Täiesti uskumatu. Küsisin seda Kalle Laaneti käest uuesti üle, et kuidas see saab võimalik olla. Kalle Laanet kinnitas, et ei ole. Okei. Viitega France 24-le, Prantsuse ajakirjanduse meediakanalile, ütlesin, et France 24 on edastanud Malis tegutsevatest Vene vägedest nii sõnas, pildis kui ka videomaterjalis. Täiesti kummastav! Muide, Sloveenia press rääkis sellest juba 3. jaanuaril. Siit tekib küsimus, kas Kaitseministeerium koos kaitseministriga ei oma ülevaadet Malis toimuvast. Kas väejuhatus ei tea, mida tema sõdurid seal teevad, milline on seal olukord? Või tullakse täiesti avalikult Riigikogu liikmetele valetama, valetatakse suisa näkku ja öeldakse, et venelasi ei ole seal. See on ju täis jama! Me elame suures infoühiskonnas, ei ole mõtet Riigikogu liikmetele valetama hakata. Vähe sellest, et valetatakse rahvale ja aetakse vastukäivat ja segast juttu, see pandeemilise valetamise haigus on jõudnud ka Riigikogu liikmeteni valitsuse suu läbi. Teine vale, mida Kalle Laanet on esitanud. Eelmise aasta 22. septembril ütles Kalle Laanet, et juhul kui Wagneriga tehakse koostöölepe ja Wagneri eraarmee asub Malis tegutsema, siis Eesti kontingent tuleb sealt ära. Venelased on seal. Kas Eesti kontingent on ära tulnud? Ei ole. Ja nagu ma aru saan, ei kavatsetagi neid sealt ära tuua, sellepärast et äkki äkki prantslased lähevad muidu Tapalt minema. Mis te arvate, et Riigikogu liikmed on naiivsed? Need on erinevad missioonid, üks on NATO ja teine on Euroopa Liidu missioon. Erinevad seemned ei kasvata samasuguseid vilju. Kui ma küsisin Kaja Kallase käest täna, miks Kalle Laanet valetab või ei oma aimu sellest Mali olukorrast, siis väga lühike vastus oli: Kalle Laanet räägib alati seda, mida peab rääkima, ta räägib alati õigust. Kas see tähendab seda, et ka Kaja Kallas ei tea, mis tegelikult Malis toimub? Järgmises küsimuses on oluline see, head Riigikogu liikmed, et kui te mäletate, siis käidi küsimas [nõusolekut] kolme missiooni jaoks Malisse kindla eesmärgiga, et meie sõdurid saaks aidata sealset valitsust. Ma ei hakka täpsustama, aga ühe missiooni raames ei ole sõdurid mitte lillegi liigutanud. Mitte lillegi! Nad magavad kasarmus, sest seda ülesannet, milleks me nad sinna saatsime, pole võimalik täita. Oluline küsimus on selles, Riigikogu andis mandaadi teatud ülesannete täitmiseks, mitte selleks, nii nagu praegu proua Kallas rääkis, et meie ülesanne on hoida venelasi seal tagasi. Ei, sellist ülesannet Riigikogu ei andnud. Selline lähenemine on võrreldav sellega, kui minnakse sööklasse ja tellitakse supp, ja kui supp on käes, siis tormatakse söökla köögi poole peale ja rabatakse magustoit ja praad veel lisaks kaasa. Sellist asja ei tohi lubada, sest mandaati teistsuguseks ülesandeks ei ole Riigikogu andnud. Need [sõdurid] peavad sealt ära tulema. Sellesama asja raames, kui ma olin need teemad tõstatanud, juhtus veel üks

Kujutage ette, Riigikogu liikme järgi algatatakse jälitustegevus, milleks Kaitseministeeriumil tegelikult õigust ei ole! See pädevus on kapol, las nemad tegutsevad. No te võitegi otsima jääda. Minu informatsiooniallikas on France 24, mida transleeritakse üle maailma. Otsige sealt nende ajakirjanike seast. Aga nüüd oluline punkt. Mida teha selle pandeemiaga pandeemiaga Vabariigi Valitsuse sees? Täpselt nii nagu kõigi COVID‑i haigetega: isoleerida oma kodudesse, selleks et saaks tulla normaalne valitsus. See on ainuke lahendus selle olukorra lahendamiseks, kus pandeemiline nähtus on valitsusepoolne valetamine. Aitäh!

raske vastu vaielda teie seisukohale, et minister on Riigikogu ees aruandekohuslane ja Riigikogu on tema tööandja.

Küll aga on raske nõus olla kaitseministri tegevusega, kes teatud avaldusi tehes tulistab puusalt, ja

komisjon. Kahetsusväärselt ei ole ta tulnud mitmete selliste teemadega meile komisjoni ja neid küsimusi lahti rääkinud. Meil on võimalik ka nendele aruteludele panna peale riigikaitsesaladuse piirangud, et tõesti sisukalt arutades leida Eestile parimad lahendused väga keerulistes küsimustes, mille hulka kuulub kindlasti ka Mali missioon. See ei ole ainult Mali missiooniga seonduv probleem. Tegelikult ju eelmise päevakorrapunkti all me arutasime Ukraina relvastuse toetamise küsimust ja sellele võib täpselt sama diagnoosi panna.

läbi räägitud, riigikaitsekomisjoni oleks informeeritud, oleks saavutatud üksmeel ja ühine arusaam.

valdkonna komisjon, kus ta on alati oodatud mis tahes küsimusi arutama. Ja selliste strateegiliste sõnumite missiooni Malist äratoomine, on ta lausa kohustatud sinna tulema, et leida see ühisosa. Ehk selline tulek

ja meil on seal ka inimesi, kes on tegelenud diplomaatiaga. Nii et julgustage kaitseministrit Riigikokku tulema ja koostööd tegema. Rohkem Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja oleme selle punkti ammendanud. Tänan, proua peaminister! Jõudu-jaksu! Meie tänane viies päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Jaak Juske, Eduard Odinetsi, Ivari Padari, Helmen Küti ja Riina Sikkuti esitatud arupärimine valmisoleku kohta COVID‑19 nakkuse edasise levikuga toimetulekuks. Riina Sikkut on oodatud Riigikogu kõnetooli. Palun! Aitäh, hea juhataja! Sotsiaaldemokraadid andsid tõesti juba kaks kuud tagasi, täna täpselt kaks kuud tagasi üle arupärimise tervise‑ ja tööministrile, et uurida, milline on meie valmisolek koroonanakkuse edasise edasise levikuga toime tulla. Muidugi, esimene laine oli ehmatus, tuligi reageerida kiiresti, aga nüüd on meil juba ka Eestis kogemust nii palju, on teadmisi viiruse kohta rohkem, isikukaitsevahendite varud olemas, tervishoiusüsteemil tarkust juures ja ka kriisikommunikatsiooni kogemust on kogu aeg lisandunud, rääkimata vaktsiinidest. Seda kõike arvestades on võimalik teha plaan, kuidas käitub kohalik omavalitsus, kuidas käitub kool, kuidas käituvad erasektori ettevõtted. Igaüks peab teadma, et kui nakatumisnäitajad lähevad üles ja haiglate koormus hakkab kasvama, siis mis on nende roll ja mida neilt oodatakse. Valge raamat, mida me siin saalis tegelikult peaaegu aasta tagasi arutasime

Ent see valge raamat jäi ainult koostamise vaevaks, selle kasutuselevõttu ega mingisuguse muu plaani rakendamist ei ole toimunud. Arusaadavalt kriisiolukord niikuinii tekitab inimestes ebakindlust. Ainus viis kuidagi kuidagi rahu ja kindlust tekitada on selge teadmine selle kohta, mis on järgmised sammud: kui läheb nii, siis me teeme järgmist, ja kui läheb teistmoodi, siis on selliseid asju vaja teha. Aga niikaua, kui plaani ei ole, on segadust väga palju. Ja endiselt oleme olukorras, kus plaani ei ole. Avalikult lihtsalt jälgime koalitsioonipartnerite arutelusid, vaidlusi, kokkuleppeprotsessi.

võib-olla vähem relevantseks. Samas on kahtlemata nii meil kui ka teistel saalis viibijatel tulnud juurde uusi küsimusi. Ootame ja kuulame huviga ministri vastuseid. Tänan! Vastama on palutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Palun!

Tahtsite teada selle kohta, milline on minu hinnang Eesti senisele toimetulekule COVID-19 kriisiga, ja tõite siin välja, et piirangute ja muude meetmete puhul on alati toetajaid ja vastaseid. No seda me näeme ka praegu ju märkimisväärselt kenasti, et täpselt nii on. Kui rääkida COVID-19 pandeemiast, siis see on tõesti oma ulatuse ja ajalise kestuse poolest olnud lähiajaloo suurimaks väljakutseks praktiliselt kõikidele maailma riikidele, mõjutades seejuures lisaks tervishoiuvaldkonnale märkimisväärselt ka teisi sektoreid, teisi valdkondi. Pandeemia pidurdamisel on oluline roll õigeaegsete ja piisavate meetmete kehtestamisel. Loomulikult sellest ajast, kui see on võimalik olnud, on märkimisväärselt oluline olnud vaktsineerimine.

Baltimaades. Aga loomulikult iga surm selle inimese enda ja tema lähedaste jaoks on traagika. Kõik vaktsiiniga välditavad surmad on eriline kurvastuse kurvastuse allikas selles vaates, et me teame, et õigeaegne vaktsineerimine on päästnud palju elusid, oleks võinud päästa veel rohkem, kui meil oleks hõlmatus selle võrra kõrgem.

erapindadel toimuvatele üritustele, mis puudutab kodusid, leibkondi. Oleme seda näinud mitmel pool nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. Ma arvan, et see on kokkuvõttes olnud õige tee. Me oleme palju usaldanud inimesi endid, andnud neile võimaluse terviseteadlikult käituda. Loomulikult oleme taganud nende reeglite järelevalve, mis on olulised just viiruse leviku tõkestamiseks, näiteks see, et nakkushaiged jäävad koju, avalikes siseruumides kantakse maske, pidanud kinni kõigist muudest sellistest COVID‑i tõendi kontrollidest ja reeglitest, mis on olnud oma ajahetkel vajalikud. Vaktsineerimise poolest võib öelda, et Eesti oli üks esimesi maailma riikidest, kes alustas vaktsineerimist. Meil on olnud või võib öelda, töö tulemus olla heas klubis ehk Euroopa Liidus. Kui me oleks olnud väljaspool Euroopa Liitu, siis ma kujutan ette, mis oleks olnud see ajaraam, millal vaktsiinid oleks jõudnud ühe väikse riigini. Aga kuna me oleme Euroopa Liidu liikmesmaa, siis saime võrdsetel alustel teistega

ettevõtmise ja väljakutsena, on ka ühine pingutamine lihtsam. Ja siin on kindlasti olnud COVID-19 teadusnõukoda ja Terviseamet ja tervisevaldkonna spetsialistid üliolulisel kohal. Tegemist pole olnud pelgalt poliitikute veetud kriisilahendusega, vaid teadusnõukoja, nüüd võib öelda juba kahe erineva koosseisu ekspertiisi kaasamisega. Ja loomulikult oleme õppinud päris palju ka teistelt riikidelt. Ise olen aktiivses suhtluses pidevalt nii Balti riikide ja Põhjamaa kolleegidega kui ka laiemalt teiste Euroopa Liidu ministritega, samuti väljastpoolt Euroopa Liitu, et nii teiste õigesti kui ka valesti tehtud otsustest maksimaalselt õppida.

märkimisväärselt dünaamiline ja viirusetüvede muutumine on pidevalt muutnud ka kriisi reegleid. Kas või lihtne näide karantiini kestuse kohta: alguses oli kaks nädalat, täna me räägime lähikontaktsete puhul seitsmest päevast, teatud juhtudel veelgi vähemast Vaktsiinide tulek on muutnud märkimisväärselt asja ja erinevad viirusetüved on, nagu öeldud, olnud erinevate omadustega, mis kõik on eeldanud taas [plaanide] kohandamist. Sellist kuldteed, mis on lahendamise plaan,

Kriis on ka näidanud, kui keeruline on kommunikatsioon kiiresti muutuvas olukorras. Kui inimestele räägitakse pikalt üht juttu ja siis tuleb öelda ausalt, et olukord on muutunud.

muret või esmast reaktsiooni, et mis juhtus, kas vahepeal on valeinfot esitatud. Tegelikult on aus vastus see, et kuna meil on tegemist täna juba Eesti mõttes viienda domineeriva tüvega ja vaktsiinid on samuti erinevad, siis siis ka need numbrid pidevalt ajas muutuvad. Tuleb kogu aeg selgitada, et teadus ongi pidevalt muutuv ja ka parim teadmine muutub.Küsisite ka kolmanda laine kohta, ehk oleme läbi tulnud välditavate kaotustega, ja milline on plaan neljandaks laineks. No tegelikult see hetkel juba käib, võib öelda, et on lõpusirgel, loodetavasti. Küsiti, milliseid ettevalmistusi tehakse, millised kulud on eelarves ette nähtud ja milliseid seadusemuudatusi nähakse ette.

Ehk et see langustrend, mida oleme Euroopas ja Euroopa Liidus näinud juba mõnda aega, on nüüd jõudnud ka Eestisse. Kindlasti on siin oma mõju ka meetmetel ja inimeste vastutustundlikul käitumisel, aga väga palju oleneb ka sellisest üldisest viiruse leviku loogikast erinevate lainete loogikast, mida oskavad Terviseamet ja epidemioloogid täpsemalt selgitada. Nii et selles laines on olnud mõnevõrra kergem haiglate koormus, samal ajal tervishoiusüsteemi koormus tervikuna on jätkuvalt kõrge, on ta siis saatekirjade väljastamine, haiguslehtede väljastamine või kergemate sümptomitega inimeste kodus nõustamine ja ravi,

Aga on ka mingid reeglid, mis kehtivad iga tüve korral, näiteks maski kandmine, distantsi hoidmine, testimine sümptomite korral, on ta kiirtest või PCR-test. Loomulikult

Seadusemuudatustest oleme tegelikult teiega eraldi rääkinud. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust on plaan muuta. Enamiku fraktsioonidega on kohtutud, viimased kohtumised on veel tulemas, enne kui see ettepanek parlament jõuab. Sellest võime rääkida küsimuste voorus pikemalt, kui on huvi.

et seal oleks pidevalt nii hooldajate kui ka elanike seas hõlmatus võimalikult suur. Võib öelda, et täna ta seda tegelikult ka on, objektiivselt. Ehk see koormus, mis kunagi tuli tervisesüsteemi läbi hooldekodude, täna on märkimisväärselt väiksem just tänu vaktsineerimisele.Haiglate

COVID-19 kriisis on kokku eraldatud täiendavalt sadu miljoneid eurosid isolatsioonipalatiteks, isikukaitsevahenditeks, testimiseks, vaktsineerimiseks, tervishoiutöötajate lisatasudeks, haiglate töö ümberkorraldamiseks ja paljuks muuks. See on olnud ainuõige, ma arvan, et tervisevaldkonnas ei ole pidanud

pidevalt nõu ja siis teeb otsused. Ma arvan, et viimane teema on olnud koroonapass. Mõned päevad tagasi Toivo Maimets, praegune

Tegelikult ma saan ju aru, et praegu on kaks teadusnõukoda ja sõltuvalt sellest, kumb valitsusparteile kasulik on, selle käest küsitakse.

Aga aja möödudes võib olla nii, et lõpuks eksivad mõlemad või on mõlema ekspertiis osutunud õigeks. Pikk vastus, aga siin ei ole kahjuks mingit kuldset lahendust, et terviseminister ütleb ja kogu maailm kuuletub. Eduard Odinets, palun! mis siit Toompealt tulevad läbi Riigikogu liikmete, läbi Riigikogu juhatuse, läbi valitsuserakondade, läbi ministrite, läbi valitsuse. See, mis toimus eelmisel nädalal – valitsuserakonnad, ministrid, peaminister ja Riigikogu esimees saadavad üksteisele kirju, saadavad pressiteateid, esitavad ultimaatumeid. Õnneks oli meil võimalus eelmisel, vabal nädalal kohtuda väga paljude inimestega. Inimesed ei saa aru, mis toimub. Inimesed ei saa aru nendest sõnumitest. Inimesed olid valmis juba samal päeval COVID‑i passid ära viskama, maskid maha võtma ja vaktsineerimise lõpetama, sest inimesed ei saa aru,

poliitika paratamatu osa.Loomulikult te tahate öelda, et valitsus peab alati istuma maha ja siis kõik kokku leppima. Aga valitsuses on kaks erakonda ja mõlemal erakonnal on natuke erinev nägemus, erinev vaatenurk kriisi lahendamisele.

Sellisel juhul on võimalik öelda välja oma seisukoht, mida toona Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ja valitsusdelegatsioon tegid, ja mul on hea meel, et tegelikult pärast seda me suhteliselt kiiresti ka vajalikud kokkulepped leidsime ja

perearstilt töövõimetuslehe. Aga me tegelikult teame, miks kõik need inimesed, kes vähegi ennast haigena tunnevad ja kodus positiivse kiiresti teevad, end kohe ka PCR-testile kirja panevad. See on selleks, et saada läbipõdenuna see valge inimese pass, millega ühiskonnaelus osaleda. Nii teevad vaktsineerimata inimesed, noored, lapsed ja nüüd ka need, kelle vaktsineerituse kehtivus üheksa kuu peale tõmmati. Kui piiratakse PCR-testile ligipääsu, siis kuidas need inimesed edaspidi saavad oma läbipõdenu staatust kasutada ühiskonnaelus võrdväärsena osalemiseks? Ja kas selle otsuse eesmärk on läbipõdemist edaspidi enam mitte arvestada ja inimesed vaktsineerima suunata või mis selle Terviseameti otsuse eesmärk on? Aitäh,

Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kõrvalt vaadates ka Riigikogu liikmena tundub, et teil käib Reformierakonnaga nagu maavõistlus. Üks pakub kuupäevi, teine pakub üle, pakub lähemaid. See tundub nii ka inimestele, kes jälgivad kõike seda mitte Toompealt, vaid mujalt. Minu küsimus on selles, et teile kui selle valdkonna ministrile kirjutavad küll perearstid, küll arstide liit, teadusnõukoja liikmed muretsevad haiglate koormuse kasvu pärast. Siin saalis oli eelnõu, mis oleks seadustanud kiirtestide [kasutamise]

Samas on mul ka küsimus, et näiteks kui trenni minna, siis enne teadsid, et vähemalt on seal COVID‑i passiga inimesed, samuti saunas, aga nüüd on seal jälle kõik koos. Kas teile ei tundu, et see on väga suur risk meie inimeste tervisele? Või kuidas te seda seletate? Kas hakatakse tegema kiirteste enne sauna või trenni minekut? Mismoodi see asi saab lahendatud? Aitäh!

tegid väga paljud eksperdid. Eestis ja Euroopa Liidus tervikuna oli probleemiks ka maskide kättesaadavus, nagu mäletate. Isikukaitsevahendeid oli alguses niivõrd napilt, et kui tuli valida, kas me kõik kanname maski ka õues tänaval, nagu mõnes riigis täna kantakse,

ühiskonna sidususe seisukohalt kuigi jätkusuutlik. Eesti inimesed on kõik meie inimesed, sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud. Terviseteadlik valik on lasta end vaktsineerida. See on iseenda tervise kaitseks, see on tervishoiusüsteemi, riigi ja ühiskonna toimimise seisukohalt mõistlik valik.

vastutustundlikud inimesed haigestuvad, haigestuvad ilma sümptomiteta ja haigestuvad lausa kaks-kolm korda järjest. Nad käivad haigetena rahvarohketes kohtades, reisivad ringi ja toovad niimoodi riiki sisse uusi tüvesid. Ka omikron saabus meile niimoodi nende nende vastutustundlike inimeste kaudu, see on kogu aeg nii olnud. Need teie mõistes vastutustundlikud inimesed ei testi ennast, sest just teie ja teised valitsuse liikmed ning teadusnõukoda on nendele sisendanud, et nemad on vastutustundlikud ja nemad on ohutud, kuna nendel on nakkusohutuse tõend. Minu küsimus on selline: kui vastutustundlik on sellist võltsohutust jätkuvalt propageerida, jätkuvalt rääkida, et süstige-süstige ja see tõend on oluline? Aitäh! Aitäh! Kui te mu vastuseid kuulasite, siis ma rõhutasin, et vaktsiin ei ole kunagi loodud selleks, et nakkust ära hoida. See on algusest peale olnud meie ministeeriumi põhisõnum, see on elu ja tervise kaitse.

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kahetsusväärselt tõesti on valitsuse tegevus olnud selline, et tule eile meile ja võta homne ajaleht kaasa. Kommunikatsioon ja kogu see tegevus, piirangute kehtestamine ja kõik muu on sellest loogikast lähtunud. Ja minu meelest kirss sellel tordil on see, et nüüd öeldakse, et te võite tulla tööle, kui te olete

COVID‑i tõendi kaotamine. Selle kohta ma olen oma arvamuse välja öelnud, seda on öelnud ka meie fraktsioon ja valitsusdelegatsioon. Minu hinnangul on vaktsineerimine jätkuvalt vajalik ja ainumõistlik valik enda haigestumise vältimiseks, elu ja tervise kaitseks. Aga COVID‑i tõend sellisena täna enam oma algset eesmärki, mida ta kunagi väga hästi täitis, siseriiklikult ei täida. Küll aga reisidokumendina see mõnda aega meiega jääb. Nii et vaktsineerida tasub nii neil, kes soovivad oma elu ja tervist kaitsta, kui ka neil, kes soovivad mõnevõrra lihtsamini edaspidi reisida. reisida. Anti Poolamets, palun! Mul on selline küsimus, mille ma sain arsti käest, kes mulle läbipõdemistõendi välja kirjutas. Tema nimelt ütles, et haiglates

Küsimus: kas te teate sellist raviviisi, ja kui teate, siis miks see ei jõua ajakirjandusse, miks sellest ei räägita? Võib-olla on see hea preventiivne vahend, kui teda haiglates kasutatakse, ja sellisel juhul inimesed ehk ei satukski haiglasse, ei satukski intensiivi, kui neil on selline immuunsust tugevdav vahend. Mul

Teatavasti on kõige parem viis igasuguste uurimistulemuste analüüsimiseks ja raviotsuste tegemiseks ravimi puhul, mida on kahtlemata ka vaktsiin, absoluutse riski vähendamine.

kust kohast tuleb väidetav 95%‑line efektiivsus Pfizeri COVID-19 vaktsiini puhul? Ja selgitage lahti ka absoluutse riski vähenemine. Tänan,

nii uuringuid kui ka lihtsat must valgel statistikat, või kuidas teile meeldib seda nimetada, Euroopa Liidu riikide kohta, siis me näeme väga selget trendi, et suurem suremus on neis riikides, kus on madalam vaktsineerituse määr, ja vastupidi.

aitavad. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Räägime vabadusest. Teie koalitsioonipartner on pannud sellised tingimused, et seda vabadust meil just nagu ei tulegi.

ei lähe meil võib-olla jaanipäevakski alla 25. Mida te ütlete inimestele, kas mu arvutuskäik oli vale või lihtsalt ongi segane kommunikatsioon? Tänan,

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Küsin ka kommunikatsiooni kohta. Siin mitu küsimust juba oli, aga ma kuidagi ei saa vastustega rahule jääda. Muidugi on meil sõnavabadus, muidugi on inimestel erinevad arvamused, koalitsioonipartneritel on erinevad arvamused – see on normaalne, see on lubatud, arutelu on tervislik. Aga kui me räägime kriisikommunikatsioonist, siis kui koalitsioonipartnerid peavad nädal aega avalikku arutelu, mis oleks õige, siis huvitav, kui kaua läheb aega, et pärast kokkulepet inimesed saaksid aru, mis see valitsuse sõnum siis on. Küsimus ei ole ju kellegi arvamusvabaduse piiramises, vaid selles, kas valitsus

Tihti on see olnud objektiivne ehk kui viiruse levik ühiskonnas väheneb, siis objektiivselt ongi risk nakatuda mõnevõrra väiksem. See aga ei tähenda, et risk oleks null. Eks me teeme tööd, et kommunikatsioon oleks võimalikult hea, ning palume ja ootame ka kõigilt parlamendiliikmetelt head koostööd ja abi. Aitäh! Suur tänu! Rohkem küsimusi ministrile ei ole. Me saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Aivar Kokk.

Ma ütleks, et viimase poole aasta lihtne sõnum on selline: kommunikatsioon, kommunikatsioon ja kommunikatsioon.

Meil olid detsembrikuus Otepääl karikavõistlused kahevõistluses, seal tohtis pealtvaatajaid õues olla 1500. Samal ajal Saku Suurhallis võis koos olla 3000 inimest. Ja siis me läheme söögikohta, kus peavad ei tea mis tõendid olema, piirame aegu ja aru ei saa, mis toimub. Kuulan Karmen Jollerit, kes ütleb, et läbipõdemine ei anna mitte mingisugust immuunsust. Ja siis ütleb Arkadi Popov, et kõige parema turvalisuse saate siis, kui olete läbi põdenud. Kumba ma peaksin uskuma?

või millegi kolmandaga? Ükskõik, kelle käest küsida, vastused on erinevad. Okei, võtsime naisega käest kinni, käisime ja tegime ka tõhususdoosi ära. Me olime kuulnud, et

Kuulan, kuidas minister siin räägib, et valitsus kuulab kõikides küsimustes teadusnõukoda ja siis teeb otsuse. Siis aga loen nädalavahetusel Toivo Maimetsa, kes ütleb väga selgelt, et tema käest ei ole koroonapassi kaotamise kohta valitsus kordagi küsinud. Keda ma nüüd pean uskuma? Meie siin saalis oleme kindlasti võrreldes enamiku Eesti kodanikega palju rohkem informeeritud. Samas peame tunnistama, et see informatsioon, mida me saame, on nii ühest seinast teise, et sellest tõde otsida on ääretult keeruline.

millise sõnumiga nad homme välja tulevad. Ma olen nõus sellega, et võib-olla kahe nädala pärast on teadmised teistsugused. Aga siis öeldagugi, et me eksisime kaks nädalat tagasi ja nüüd on meie teadmised selliseid, teeme nii. Aga ei.

peaaegu üks kolmandik on neid, aga haigestuvad nüüd mõlemad võrdselt. Enne oli see kolmandik, väideti, ja kaks kolmandikku. Nüüd enam ei räägita ka sellest, et vaktsineerimata inimesed haigestuvad raskemalt. Keegi ütleb, keegi ei ütle. On see nii või ei ole nii? Kui keegi küsib minu käest, siis jah, ma soovitan kõigil vaktsineerida. Ma ei ole vaktsineerimise vastu. Aga ühiskonnast on täna 40% inimesi välja visatud.

samamoodi vaktsineerimine. Neilt ei võeta mitte midagi ära, neil ei keelata kuskile minekut. Aga ühe viiruse puhul on kõik keelud peal. Meil oleks aeg ühiskond avada. Gripiajad on alati olnud. Unustatakse ära, et seesama viirus oli selle sajandi alguses Kanadas, kahe aastaga kadus täiesti ära. Täna on näha ka seda, et uued mutatsioonid on olnud õnneks nõrgemad. Haigestumisjuhtumid on [kergemad], nii et ei ole vaja haiglasse minna. Aga minu arvates see, mis praegu toimub valitsuses ja Sotsiaalministeeriumis, on selgelt läbi kukkunud. Kommunikatsioon on null. Ma soovitaksin küll peaministril kogu see seltskond välja vahetada. Kui ta ei julge ministreid vahetada, siis minister võiks alati tulla siia ette ja julgelt öelda, et oleme vigu teinud, õpime, tahame paremaks teha. Aga praegu ma vaatan küll, et Terviseameti juht ütleb ühte ja minister ütleb kolme tunni pärast sama järgi. Aitäh! Ma pean nüüd vabandama Riina Sikkuti ees. Kõigepealt oleks pidanud laskma sõna võtta arupärijate esindajal, kelleks on meil Riina Sikkut. Palun! Ma pean Tänan, hea juhataja! Mina räägin siis ka plaanist ja kommunikatsioonist.

avasid, sulgesid, avasid. Ega plaan ei saa ette öelda, et septembris sulgeme, jaanuaris avame. Küsimus on selles, et inimestel oleks arusaam, mis järjekorras me asju teeme, mis on prioriteet.Tunne on jäänud, et koolid on prioriteet, koole hoitakse lahti. Aga kui on vaja meetmeid rakendada, kas me alustame meelelahutuse [piiramisest] või me alustame kaugtöö või kodus töötamise soovitamisest? Mis on need piirangud või järeleandmised, mida tehakse esimese hooga, ja mis on need prioriteetsed [valdkonnad], mida nii kaua, kui vähegi võimalik,

on ootus ning kuidas koostöö ja infovahetus välja näevad. Nii prioriteetide seadmine kui ka selge roll ja vastutus – on need siis omavalitsused, teised organisatsioonid, ettevõtted – on need asjad, mis peaksid paigas olema.

milline piirang kehtib või milline otsus tehti või kas üldse otsus tehti, siis on väga vähe tõenäoline, et suur osa Eesti inimestest aru saab.

et inimesed elavad ja tarbivad infot ainult selle nimel, et aru saada koroonapiirangutest ja valitsuse järgmistest otsustest. Minister ka ütles kuidagi, et me ju otsustasime, et 17. veebruaril me teeme selle, selle ja – selle me oleme välja kommunikeerinud. Ja see on õige, et nad on selle välja kommunikeerinud. Küsimus on, kui suur osa inimestest tegelikult on seda kuulnud ja sellest aru saanud, ja ma arvan, et valitsuse hinnang selle kohta, kui paljud inimesed seda tegelikult on kuulnud ja sellest aru saanud, on liiga optimistlik. Suvel ka mina lugesin üllatusega pealkirju, et sellel nädalal avatakse igas maakonnas vähemalt üks vaktsineerimispunkt.

see, et see vaidlemine, see arutelu, see kõik on normaalne ja eks me lõpuks ütleme, mis otsusele me tulime. [Valitsus] ei saa aru, et selline segadus saadab signaali, et valitsus ise ka ei tea, mida ta teeb.

et kokkulepitut ühiskonnas läbivalt järgitakse, on arusaadav, aga väga keeruline on uskuda, et see päriselt nii läheb,

üks ja selge sõnum, see on meile pandud ootus ja need on need asjad, mida me sellest lähtudes teeme. Ma võtaksin ka kolm lisaminutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Nii, plaani tegemine ja kommunikatsioon. Täna ministri vastustest jäi mulje, et me ei tea, mis on õige ja mis

muutub ja tehaksegi vigu, kogu aeg tehaksegi vigu. Nii et kriisis ei saa ette teada, mis on õige või mis on vale, kriisis mängivad hoopis teised kriteeriumid – see, et on olemas selgus nii otsustes, rollides ja vastutuses, kui

soovitatud teadmispõhiseid otsuseid või tõesti tehakse lõpuks poliitiline otsus, mis võib olla risti vastupidine sellele, mida teadusnõukoda soovitab. Aga see tuleb selgelt välja öelda. Ja kui selle poliitilise otsusega kaasnevad riskid, siis tuleb ka nende riskide maandamisega tegeleda. Tähendagu see täiendavaid kulutusi või midagi muud, aga riskide maandamise meetmed tuleb koos otsusega ette näha. Ma väga loodan, et need kaks aastat on õpetanud, et tegelikult on vaja ja selgel kommunikatsioonil on väärtus. Segadus saadab pigem signaali, et valitsus ei tea ise ka, mida teha tuleb, ja siis lootus, et keegi valitsuse otsuseid järgib, on osaliselt on osaliselt võib-olla alusetu. Ei saavutata seda tulemust, mida võiks saavutada, ja lõpuks tähendab see ikkagi elu ja tervise kaotust. Aitäh! Suur tänu! Anti Poolamets, palun!

Kurb on konstateerida, et [elame] ajastul, mil sõna "diskrimineerima" kõlab nii tihti kõikvõimalikes kontekstides, et see on äraleierdatud, kuritarvitatud termin. Siis, kui läheb päriselt diskrimineerimiseks, see sõna enam justkui ei kehti. Augustis algas üks kõige suurejoonelisemaid diskrimineerimisprojekte, mida siin üldse kunagi näha on olnud ja mille kõrval teised kahvatuvad. Valeandmete põhjal kuulutati pool elanikkonda paariateks, kes on juba kuus kuud mängust väljas, kes juba kuus kuud ei saa oma elementaarseid kodanikuõigusi kasutada. Elementaarseid! Isegi Nõukogude võimu aastatel võisid need, kes ei olnud miilitsa uurimise all või kongis, käia kohvikus. Aga nüüd on juhtunud nüüd on juhtunud nii, et pool elanikkonda ikka vireleb kusagil kõrvalises rollis. Mul on hea meel, et minister on hakanud koos oma erakonnakaaslastega väljapääsu otsima. Ja ka mulle näib, et tunneli lõpus paistab valgus. See pingutus, see tüli, kui selle kohta nii võib öelda, või lihtsalt mäng koalitsioonis tasub ära. Kiiremas korras on vaja väljuda. Aitab, aitab juba! Kui te varem ei uskunud, et

Me esitasime kaebuse diskrimineerivate piirangute kohta juba septembris. Aga kaua võib? Kriisi korral peab olema kiire reageerimine.

Täna me andsime üle Riigikogu otsuse eelnõu, et valitsusel oleks võimalik teha ettepanek piirangute lõplikuks kaotamiseks. on tagumine aeg. On tagumine aeg! Kriisis ei saa venitada, ei saa oodata uusi tabeleid, kui meil on kuude kaupa need tabelid käes olnud. Kuude kaupa me oleme näinud siinsamas kõrval. Mõelge kas või omaenda erakonnakaaslasele, Rakvere linnapeale Triin Varekule. Ta ise postitas neid asju ja ütles, et no mina olen kaitstud ja ei haigestu. Aga kui ta haigestus, siis ütles, et ma olen kaitstud ja ma raskelt ei haigestu. Aga ta haigestus raskelt. Siis ta arvas, et nüüd on kõige hullem möödas, teeme veel ühe süsti. Ja siis haigestus ta teist korda. Linnavalitsus oli teovõimetu. Linnavalitsus oli teovõimetu, nad ei saanud kvoorumit kokku, kõik vaktsineeritud kandsid viirust laiali. Aitab juba, aitab! Andmed on laual. Siin ei ole võimalik ennast petta. Palun kolm minutit lisaaega. Kiirustame, et jõuda väärikamate riikide rongile: Taani, Leedu, Suurbritannia. Ei ole mõtet venitada. Põhiseaduse § 12 on praegu nii rängalt löögi all – võrdsuspõhiõigus, mida siin saalis on nii palju korrutatud, lõputult korrutatud, et seda on praegu äärmuseni kuritarvitatud. Aitab, aitab ükskord! Maris Jesse ütles otse välja, mis oli kogu selle passisüsteemi mõte. Passisüsteemil oli varjatud oli varjatud eesmärk. Maris Jesse on tunnistanud, et üks koroonapassi kehtestamise eesmärke oli motiveerida inimesi rohkem vaktsineerima. Ühtlasi kaotati vaktsineerimisele survestamiseks õigus kasutada negatiivset testi. Selles oligi asi. Ebateaduslike andmete põhjal lülitati kuueks kuuks pool elanikkonda välja. Ebateaduse põhjal! Aga kunagi ei ole hilja oma vigu parandada, kunagi ei ole hilja. Tegutsege! Pingutage tegeliku ravi leidmise nimel, ärge naeruvääristage uusi ravimeid. Ärge naeruvääristage neid, kes leiavad, et ivermektiin on ka ravim. Ärme naeruvääristame jaapanlasi, kes ivermektiini kasutavad. Eesti ei pea olema Pfizeri kuldklient, sest Pfizer on ebausaldusväärne firma. Teda on USA‑s karistatud ajaloo kõige suuremate ajaloo kõige suuremate trahvidega: 2,3 miljardit dollarit võltsravimite uuringute ja nende turustamise eest USA armeele. USA valitsus vihastas ja nad said tõesti karmilt karistada. Igaüks võib kontrollida, see materjal on USA justiitsministeeriumi lehel jätkuvalt üleval.

On kuulda äärmiselt muret tekitavaid lugusid trombidest. On kuulda äärmiselt muret tekitavaid lugusid pimedaks jäämisest. Ma usun, et ka minister on neid kuulnud ja mitte ainult kuulnud, vaid ka näinud Ravimiameti statistikast. Nii et hea, et see samm tehti, aga me peame äärmiselt hoolikalt jälgima kõike, mis puudutab kõrvalmõjusid. Ajalugu on näidanud, et Pfizer ja paljud teised suurfirmad ei ole ausad – ei ole ausad! –, kuigi me loeme mida tahes nende reklaambuklettidelt. Ja muidugi haiglate valmisolek, sellega me oleme alati maha jäänud. Mind hirmutab Ukraina sõjaolukord. Kui meil puhkeks sõjaline kriis, siis keda me veel ravida suudaksime? Välihaiglad, jah. Aga kui täna juba iga natukese aja tagant öeldakse, et haiglad ei ole millekski võimelised, siis meie olukord on sant. Just siia tuleb raskuspunkt panna, et me oleksime võimelised kõike seda korraldama. Kurb on Tänan, hea aseesimees! Head inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel, ja loomulikult kõik mu töökaaslased, kes te veel püsite terved! Informatsiooni tuleb kogu aeg. Ma ei tea, millest see tuleb, aga eks kõik tahavad ju mingil määral eristuda. Teadlased on moodustanud kaks erinevat paralleelset teadusnõukogu, nad siis ka seal sees vaikselt ikkagi omavahel oponeerivad, sest muidu ju ei küsita su käest. Üks uudis, mida ma nüüd kuulsin, aga mida enam ei leia, oli see, et kolmandat korda haigestunuid pidi olema rohkem kui 200. Ma leidsin uudise eelmisest reedest, kus öeldakse, et kolmandat korda koroonasse haigestunuid on 42, teist korda 9617.

äsja lahkunud kamraad Madis Milling ütles, et mis see näitlemine ikka on, viisakalt öeldes, tuled paremalt sisse, teed enda sisemise jura ära ja siis tõmbad vasakule.Küsimused

ei saa paraku mitte midagi aru, aga meie peame vastust andma. Meie peame siin enda sõnu igatpidi valima, sest meile saadetakse see va sindrinahk, mis ta nüüd oligi, faktikontroll:

See tähendab seda, et ma peaksin nüüdseks olema juba Ironman, Raudmees. Ma lubasin, et kuus korda ma võin selle COVID‑i vastu vaktsineerida, aga vaat seitsmes kord hakkan ilmselt ka mina tõrkuma, kuigi ma üritan olla seaduskuulekas. Me ei räägi ju sellest informatsioonist esmakordselt. Tuletan meelde, et 2020. aastal 27. või 28. aprillil tuli uudis, et Terviseamet võttis tööle neli uut inimest – PR- ehk avalike suhete korraldamise teadmistega inimesed –, ja põhjus, miks sellest kirjutati, oli see, et nad said meie uuest rahvakangelasest Arkadi Popovist tunduvalt suuremat palka. Kui me 2020. aasta sügisel sellest rääkisime, siis jäi minister kidakeelseks ja ütles, et ega ta ei saagi midagi teha, see on Terviseameti otsus. Nüüd on aeg edasi läinud, aga me oleme ikka täpselt sellesama asja juures. Kommunikatsiooni puhul, eriti kriisiolukorras, on väga lihtsad nõuded: sõnum peab olema lühike, lihtne ja kõigile arusaadav. Võib-olla on viga selles, et meie oleme siin liiga palju neid juriidilisi tekste lugenud ja ülejäänud Eesti rahvas saab ilusti aru – nii kuldses seeniorieas inimesed kui ka agiilsemad nooremad ja muidugi keskmised inimesed keskmiste teadmiste ja keskpäraste ootustega. Aga millegipärast meie siin ei saa. Kas on viga meis? Ma tunnistan, et viga ongi meis. Aga ma ütlen seda, et me peame mängima ja töötama selle informatsiooniga, mis meile on antud. Seda informatsiooni on tähemärkide järgi palju, aga sisu on puudu. Äkki me saaksime ikkagi pöörata sellesse suunda, et see info oleks kõigile üheselt arusaadav ja lihtne. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

Meil on tervisekriis ja inimesed haigestuvad, nakatuvad, põevad. Aga see on köki-möki võrreldes sellega, millisesse tervisekriisi on sattunud meie valitsus. Meie valitsus on jäänud sellisesse tõppe, mille nimi on valetamine. Just niimoodi, härra minister! Valetatakse siin saalis, valetatakse rahvale, hämatakse, aetakse mullikesi suust välja, mis ei korreleeru absoluutselt tegeliku olukorraga.

Täna üks arupärimine Mali kohta paljastas teise valetaja, kaitseminister Kalle Laaneti, kes ei tea seda, et Malis on Vene [üksused] juba ammuilma sees. Lootsin, et täna jääbki kõik nii. Kus sa sellega! tervise- ja tööminister Tanel Kiik tuleb siia ja vastab küsimustele. Mis selgub? Jälle valetab! No küll on ikka nakkav tõbi see valetamisetõbi, mis praegu valitsuses möllab. Aga hea küll, läheme asja juurde. Küsisin täna lugupeetud Taneli käest spetsiifilise küsimuse COVID‑19 vaktsiini kohta, mida toodab Pfizer: mis asi on absoluutne risk ja selle vähendamine?

Need on ju kaks erinevat asja, lugupeetud minister. Kuidas te ministrina sellist ametit peate ja ei tea, mis asi on absoluutne risk, ja räägite selle asemel efektiivsusest? Teine vale, mis tuli välja: te väitsite, et Euroopa riikides ja ka mujal maailmas esineb selge korrelatsioon vaktsineerituse taseme ja nakatunute ning hospitaliseeritute vahel. Ka see lause, lugupeetud Kiik, on jällegi vale.

Aga Iisrael on nüüdseks tunnistanud, et vaktsiinid ei tööta nii, nagu loodeti, ja haiglad on täis vaktsineerituid. Nii et tegelikult ei pea paika ka see absoluutne risk ega teie poolt siin Riigikogu liikmetele välja paisatud efektiivsus. See puudub. Aga ma lähen natukene detailidesse. Septembrikuus tegi Pfizer COVID‑19 vaktsiini kohta uuringu, sest teatavasti on ju uurimistulemused kõige käepärasem viis analüüsimiseks ja raviotsuste tegemiseks ravimi puhul – muide, vaktsiin on ka ravim

et osadele katsealustele süstiti COVID‑19 vaktsiini ja osadele platseebot. Platseebo on selline asi, mis on soolalahus, mis ei kaitse inimest.

Mäletate? Mina küll mäletan. Aga Pfizeri kuue kuu ohutus- ja efektiivsusanalüüsi platseebogrupis haigestus 0,88%. Seda on võrreldes gripiga alla 1%. Härra Kiik, mõistate, alla 1%! Mis paganama ühiskonna sulgemisest me räägime, kui meil on olemas eelnev näide selle kohta, et ühiskond toimib ka siis, kui meie hulgas on isegi 7,7% haigestunuid.Järgmine lause, mis te ütlesite, et ükskõik, tulevad uued tüved ja nii edasi selle kohta on teadlased, keda te armastate, öelnud selliselt, et ükskõik mis koroonaviiruse uued tüved tulevad, kui me ei mõõda haigestumist ainult PCR‑testiga, vaid võtame arvesse ka sümptomaatika olemasolu ehk sümptomite olemasolu, on on ebatõenäoline, et absoluutne risk tõuseks üle 0,88% grippi haigestumise tasemest. Ja kui tulevadki uued tüved, siis meil on enamik inimesi vaktsineeritud ja seega absoluutne risk tõusta ei saa. Kokkuvõttes on ühiskonna sulgemine absoluutne jama.Ja veel, täna oli ELAK‑is lugupeetud Tanel Kiik jälle kohal ja ma kutsusin teda peatselt toimuvale rahvusvahelisele konverentsile COVID‑i teemal. Ja teate, mida Tanel Kiik vastas? Juhul, kui see minu arusaamisega kokku ei lähe, siis mina sinna ei tule. Järelikult me ei saa tekitada debatti, arutelu, vaid peame jälgima haigestunud valitsuse sonimist. Aitäh! Head kolleegid!

Vaieldamatult on tervisekriis üks praegu meie riigi ees seisvatest tõsistest kriisidest. Varsti saab kaks aastat, mil see on meil

see arupärimine siin Riigikogus arutamisel. Kui nüüd iroonia kõrvale jätta, siis tõepoolest võib-olla mõne staatilisema küsimusega siia Riigikokku tulles on asjakohane, et minister

meid selle kriisi ohjamisel on saatnud. Kui ma oma küsimuses ütlesin sedasi sarkastiliselt, et arusaam kriisi juhtimisest ja probleemide käsitlemisest on justkui kutse "tule eile meile, võta homne ajaleht kaasa", siis paraku nii absurdne see teema tihti ka on. Tõepoolest, ma mõistan seda situatsiooni, kus haiglates tööjõud on vähenemisel ja antakse nõusolek haigena tulla tööle, sest tõesti, ka teiste haiguste ravimine pole mitte vähem oluline kui COVID‑i ravimine. Aga

peaks likvideerima või kasutusest välja arvama. Isegi tingimustel, kui see teist haigust põdev inimene läheb haiglasse ja jääb COVID-isse, isegi sellel tingimusel leitakse, et selle passi omamine on mõistlik.

et soovitati PCR-testidest loobuda ja öeldi, et tõepoolest, kui te olete haigeks jäänud ja te olete teinud kiirtesti, siis pöörduge oma perearsti poole, ta kannab selle sisse, et te olete tõesti haigestunud. Vähendame tervishoiu koormust. Väga mõistlik! Aga siis pannakse sinna lõpulause: see ei anna teile mingit õigust COVID‑i passi suhtes.

Selles kontekstis võiks ütelda küll, et ebaloogiliste lahenduste leidmisel on meie valitsus meister. Aga ta ei ole meister kokkulepete tegemisel ja ta ei ole kindlasti meister olnud ka selle kriisi juhtimises. Sellest on väga-väga kahju. Kahju, et nad ise sellest aru ei saa. Aitäh! Suur tänu! Siin Riigikogu saadikud rohkem sõnasoovi ei väljenda. Kas minister soovib ka? Jaa, palun!

Pean mõned asjad siiski ära korrigeerima. Ma näen, et üks suuremaid sõnavõtjad ei ole pidanud vajalikuks lõpuni kohale jääda, aga sellest hoolimata, kuna meid jälgib ka omajagu Eesti inimesi, korrigeerin ma mõnda

Võrreldes absoluutse efektiivsuse määrasid – 0,88% ja 0,04% –, siis jah, võib teha järelduse, et näed, vahe on ainult 0,84%, ja sellega avalikkust eksitada. Võib teha ka loogilise, suhtelise võrdluse ja näha, et riski erinevus on 22-kordne.

väide, mis kõlas jõuliselt, on see, et me ei tohiks mis tahes ravimeid siin kõrvale jätta. Ei, me ei jäta kõrvale ravimeid, mis on saanud vastava müügiloa. Aga kui konkreetse ravimi tootja ise ütleb, et see ei ole COVID-19 ravim,

Ei, aga nad kustusid vahepeal ära. Vabandust! Tule-tule-tule! Ega me siin sõnavabadust ei piira! Paneme tagasi Aivar Koka. Ma mõtlesin, et te tegite nalja, panite korraks peale ja võtsite siis maha. Hea juhataja! Hea minister! Head kolleegid! Räägime natukene veel korra vaktsineerimisest ja kiitmisest, kuidas kõik hästi on.Tuletan meelde eelmise aasta kevadet, vastu jaanipäeva. Kui inimesed soovisid vaktsineerida, siis tegelikult nad ju vaktsineerida ei saanud. Enne jaanipäeva tekkis esimene võimalus, kui kõik said minna vaktsineerima. Lasnamäel saadeti inimesi

Äkki oli vaktsiine nii, et tapab.Täpselt sama olukord oli eelmise aasta detsembrikuus. Kui kuuest kuust oli kaks päeva puudu, siis Vabaduse väljaku vaktsineerimisruumist visati need inimesed väikese,

Gaasi hind on kordades tõusnud ja riik, valitsus otsustab niimoodi, et sulle kompenseeritakse nii palju elektrit ja sellises koguses gaasi. Aga võib‑olla ma elektrit üldse ei tahaks kulutada. Ma ei taha ka elektrikompensatsiooni ühtegi senti, ma niikuinii ei saagi sealt ühtegi senti. Aga ma tahaksin gaasi eest saada kogu mahu. Kuidas see võrdne kohtlemine on? Kui ma elan kortermajas, siis sooja eest makstakse 100%‑lise kompensatsiooniga kogu maht kinni.

Kaua me oma inimesi piiname, kui palju me neid kiusame? 400 000 inimest pidi saama toetust.

See oleks kohe pidanud olema Eesti Energiale üle antud ja seda oleks tippkoormuse ajal kasutatud, mitte ei oleks pidanud maksma 1000 [eurot] megavatt‑tunni elektri eest. Aitäh!

Tänan, hea aseesimees! Head inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Ma pean ütlema, et meie elu siin on huvitav. puutume kokku äärmiselt huvitavate lahendustega ja neid lahendusi loomulikult tuleb meile viimasel ajal rohkem ikka juba Euroopast. 28. jaanuaril oli meil Euroopa Liidu asjade komisjonis arutelu: Eesti seisukohad, mingi suur direktiiv "Loomade heaolu". Kõik on nagu selge. Tutvustavas tekstis räägitakse, et Euroopa on pöördunud meie poole, et keelustada puurid,

meil on päris paljud linnukasvatajad ehk kanakasvatajad teinud investeeringuid, et kanadel oleks õrs, mille peal istuda, ja nüüd Euroopa tahab selle puuri sealt ümbert ära kaotada. Ei, see ei ole siin praegustand-up, vaid see on Riigikogu vaba mikrofon, kus me räägime enda olukorrast, kus me peame otsuseid langetama.

floora ja fauna. Meie ise ka siin oleme fauna, me oleme ju looduse kroon. Aga kust maalt me tõmbame selle jõhkra joone, see on floora ja see on fauna. Ainukene tunnus, mis on: ühtedel on piiratud liikumisvabadus

kaasa arvatud seda fauna osa, et ta on osa floorast, mille tulemusena me jõuamegi tegelikult sellise mõttearenduseni, et kanade produkt on piiratud liikumisvõimega floora õis.

tühja sellest. See on arutelu, mis ei vii mitte kuskile. Küll aga on oluline, et me räägime loomade heaolust. Aga loomade hulgas ei ole tehtud üldse mingit SWOT‑analüüsi, mingit küsitlust ei ole loomade seas tehtud, et millisena nemad näevad seda eelnõu. Ka läbitöötamiskavatsust selleks peabki Riigikogu saadikul olema neid piiratud liikumisvõimega floora õisi, et öelda: kuulge, jätke järele, kukk on kukk ja kana on kana ja kukk ja kana ei ole loomad. Ehk siis tulge mõistusele! Aitäh! Heiki Hepner, palun! Austatud kolleegid! Head Eesti inimesed! Loodust on vaja kaitsta. Ma loodan, et selles ei kahtle keegi ei siin saalis ega väljaspool seda. see, kuidas seda tehakse, paneb pehmelt öeldes imestama. 4. veebruaril saime teada, et Natura aladel, kus seni oli piiranguvööndis lubatud metsade majandamine, on nüüdsest see keelatud. Keskkonnaameti peadirektori sõnul jääb see keeld 90% juhtudel tähtajatuks. Keeld puudutab enam kui 42 000 hektarit metsamaad, millest 12 700 hektarit asub erametsades. Eesti riigi selgroog on eraomand. Ega ilmaasjata pole põhimõtet, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud, kirjutatud meie põhiseadusesse. See põhimõte on otsustatud visata prügikasti ja käituda nii, nagu eelmise sajandi neljakümnendatel käitusid juunikommunistid, kes jutumärkides vabatahtlikult sundisid maaomanikke oma maid andma õitsva tuleviku nimel kolhoosidele. Nüüd toimub natsionaliseerimine nii, et isegi ei vaevuta metsaomanike esindajatega läbi rääkima. Ja seda vaatamata sellele, et Euroopa Komisjon on Natura alade määratlemiseks andnud suunised, et huvirühmade, eriti maaomanikega, tuleb läbi rääkida, igat juhtumit tuleb eraldi hinnata ja Natura ala ei tähenda metsamajandamise lõppu. Piirangute hüvitamisest tänased valitsejad enam nii entusiastlikult ei räägi. Öeldakse, et vaja oleks hüvitada ja loodetavasti raha otsa ei saa. Loobutud on põhimõttest, et enne eramaadel uute piirangute kehtestamist likvideeritakse vanad võlad. Siiani pole kahjuks seda juhtunud ja õiglaseks hüvitamiseks pole piisavalt raha jätkunud. Aastast 2007 on piirangute eest makstav hüvitis püsinud samal tasemel ning on kaks ja pool korda väiksem kui meie lõunanaabritel. Nendele metsaomanikele, kes sooviksid oma looduskaitsealust maad riigile müüa, pakutakse paremal juhul pool turuhinda. Sellele probleemile olen korduvalt viidanud. Laiutatakse käsi ja öeldakse, et ärgu siis metsaomanik müügu. Kui see ei ole natsionaliseerimine, mis asi see siis on? See otsus, mis eelmisel nädalal sündis, ei ole mitte ainult maaelu hävitav, vaid ka looduskaitset samavõrd hävitav. Kõik osapooled teavad, et sellised otsused mõjuvad erakordselt negatiivselt looduskaitsele ja loodusele. See otsus ütleb üheselt maaomanikule: kui sa ei taha, et sinu maa natsionaliseeritakse, ära lase oma maale tekkida ühtegi arvestatavat loodusharuldust, raiu esimesel võimalusel ja võimalikult palju. Ühest küljest on erakordselt ebaeetiline panna inimesed sellisesse olukorda, teisalt on see erakordselt halva mõjuga looduskaitsele ja meie loodusele. Kõik osapooled teavad seda, kõik osapooled suhtuvad sellesse negatiivselt, aga see ei kõiguta tänaseid valitsejaid sellist otsust vastu võtmast. Ükski seadusjärgne raie ei oma ligilähedaseltki niisugust negatiivset mõju looduskaitsele ja loodusele kui maade natsionaliseerimine jutumärkides looduse ja looduskaitse hüvanguks. Looduskaitse on avalik hüve ja kogu ühiskond peab selles solidaarselt osalema. Kohustuse panemine ainult metsaomanikele, kes aitavad üleval hoida maaelu, on põhiseadusega vastuolus. Natura aladel kaitse-eeskirju kehtestades on siiani kinnitatud, et need tuginevad põhjalikule analüüsile. Sellest tulenevalt on mul küsimus: kes valetab? Kas need, kes toona kaitse-eeskirju tegid ja piltlikult öeldes iga rohututi taha vaatasid, iga putuka ning mutuka üles lugesid ja kõike seda põhjalikult kaalusid, või need, kes tänase otsuse ette valmistasid ja selle ellu viisid? Või on see lihtsalt kuritegelik hoolimatus meie inimeste ja looduse suhtes? Aitäh! Aitäh! Nüüd ma rohkem vaba mikrofoni sõnasoove ei näe ja võin teist korda istungi lõpetada. Istung on lõppenud.